Уважаеми колеги, продължаваме заседанието. Така, както е по правилата, трябва да Ви информирам за постъпилите писмени отговори, преди да преминем към парламентарния контрол. Писмени отговори са постъпили от: – служебния министър Асен Меджидиев на въпроси от народните представители Антон Тонев и Васил Пандов; от Антон Тонев и Татяна Султанова; от Елисавета Белобрадова и Людмила Илиева; Людмила Илиева; – служебния заместник министър-председател Атанас Пеканов на питане от народния представител Коста Стоянов; – служебния министър Велислав Минеков на питане от народния представител Любен Иванов; – служебния министър Весела Лечева на въпрос от народния представител Инна Иванова; Иванова; – служебния министър-председател Гълъб Донев на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев; – служебния министър Димитър Стоянов на въпрос от народния представител Любен Иванов; Любен Иванов; – служебния заместник министър-председател и министър Иван Демерджиев на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев; на въпрос от народните представители Маноил Манев, Младен Маринов и Христо Терзийски; на въпрос от народния представител Росица Кирова; на въпрос от народния представител Христо Терзийски; Христо Терзийски; – служебния министър Иван Шишков на въпрос от народния представител Богомил Петков; на въпрос от народния представител Георги Самандов; на въпрос от народния представител Деница Симеонова; на въпрос от народните представители Радослав Рибарски, Радослав Василев и Васил Стефанов; на въпрос от народния представител Халил Летифов; Летифов; – служебния министър Росен Христов на въпрос от народния представител Христо Терзийски; – служебния министър Росица Велкова-Желева на въпрос от народния представител Елисавета Белобрадова; от народния представител Мартин Димитров; Димитров; – служебния министър Росица Карамфилова-Благова на въпрос от народния представител Ахмед Ахмедов; от народния представител Иван Белчев; – служебния министър Сашо Пенов на въпрос от народния представител Иван Белчев; Иван Белчев; – служебния министър Явор Гечев на два въпроса от народните представители Десислава Танева, Мария Белова и Ирена Димова; на въпрос от народния представител Любен Иванов.

Господин Председател и уважаеми колеги! Няколко пъти на Председателски съвет поставям един въпрос, който очевидно не намира решение и предупредих, че ще го поставя публично и го правя днес. Министърът на икономиката и индустрията два месеца не идва на парламентарен контрол, намира всякакъв начин да не се явява. Задали сме отпреди два месеца десетки въпроси. Първо, като че ли за служебните министри в кабинета на президента Радев стана навик да пренебрегват Народното събрание и да не идват на парламентарен контрол. Многократно сме критикували това поведение, но ми се струва, че за конкретния повод, за който ще Ви говоря, вече става въпрос за опасност и затова искам да алармирам, да предупредя и да се знае. Министърът на икономиката и индустрията Стоянов многократно заявява в публични интервюта, че е задвижил процес за огромна германска инвестиция от 1 милиард за фотоволтаичен парк върху язовир „Огоста“. Не един път го заявява публично. Разбира се, всяка чуждестранна инвестиция е добре дошла, стига да се спазват законите на Република България и да не се застрашава националната сигурност. Господин Председател, искам да предупредя следното: язовир „Огоста“ фигурира ето в този документ (показва), за който министърът вероятно изобщо не е и чувал – Постановление № 181, който определя стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Язовир „Огоста“ – на шесто място в този списък, представлява обект, важен за националната сигурност, първо. Второ, на всички вече е ясно, че язовир „Огоста“ е от тези рискови обекти, които се нуждаят от ремонт, за да се избегнат евентуално бъдещи проблеми. Много пъти сме го говорили тук, че той е един от първите в списъка, за които трябва да се вземат мерки. Трето, собственик на язовир „Огоста“ е Министерството на земеделието. Четвърто, ето тук (показва) около язовира има защитени зони по Натура и така нататък. Имам десетки аргументи да призова този човек да бъде спрян и го казвам навреме. Предупреждавам, първо, собственикът – Земеделието, дало ли му е разрешение? Второ, какво казват службите по този въпрос, защото по това постановление тези обекти се наблюдават от службите на България? Трето, какво казва Държавната агенция по метрология и технически надзор? Четвърто, дало ли е Министерството на екологията ОВОС? И мога да продължа с още десетки въпроси. Оставете, че не идва на контрол, някак си ще го преглътнем. Но самият министър Стоянов вече става заплаха за националната сигурност, ако не го спрем навреме и не поискаме тук, в парламента, обяснение: какво прави, с чие разрешение го прави, има ли всички необходими документи и процедури, представлява ли това, което прави, заплаха за националната сигурност и за региона? Изключително важни въпроси. Предупредила съм, чакам го втори месец да дойде. Не знам вече какво да направим? Направете Вие като председател на парламента, или господин Рашидов, защото не сте Вие конкретно отговорен, този човек да дойде тук, преди да стане наистина опасен за България. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Нинова. Може би тази тема трябва да бъде поставена отново на Председателски съвет утре сутринта и да поискаме следващия парламентарен контрол да започне с господин Стоянов, още повече че би трябвало днес да изчерпим и по-голямата част от въпросите към господин Шишков. Сега преминаваме към парламентарния контрол. Има един въпрос към служебния министър на правосъдието Крум Зарков от народния представител Бранимир Балачев относно проектиране и строителство на Съдебна палата в град Варна. Заповядайте, господин Балачев.

Уважаеми господин Председател, уважаеми Министър, уважаеми колеги! Господин Зарков, въпросът ми към Вас е втори поред. Вие сте вторият министър, на който задавам този въпрос, тъй като това е въпрос, който вълнува 130 години всички варненци, а от 2000-та година вълнува над 5000 хиляди души юристи. диаспората във Варна, които упражняват юридическа професия. Тъй като всеизвестен факт е, че правораздаването във Варна се извършва на четири различни места, тоест нуждата от Съдебна палата във Варна е повече от узрял, да не казвам назрял, затова че варненският съдебен апелативен район обслужва над милион и половина жители на пет области от цяла Североизточна България. В тази връзка и с помощта на местната власт ние намерихме и терен, който е подходящ за строителство на една наистина модерна, съвременна съдебна палата, каквато най-вероятно няма да има в цяла България, но очевидно, че само нашето желание не е достатъчно, за да можем да се преборим с административните процедури. Пак казвам, община Варна в лицето на кмета, на главния архитект, направихме всичко възможно и по възможно най-бързия начин всички въпроси, които бяха спорни относно терена, да бъдат изчистени. От май месец председателите на Апелативния, на Окръжния съд, на прокуратурата подадоха молба и заявление до ръководеното от Вас министерство относно обстоятелството да се започне спешно прехвърляне на този имот от Министерството на правосъдието в патримониума на Висшия съдебен съвет, за да може да се предприемат действия по проектирането и след приключване на проектирането във възможно най-кратки срокове да започне и строителството на Съдебната палата. До този момент обаче не е ясно защо този терен все още не е прехвърлен. В тази връзка аз ще моля за Вашия компетентен отговор относно това каква всъщност е готовността на Министерството да прехвърли въпросния терен и ако има някакви пречки, какви са те? Ако няма пречки, в какъв срок това ще стане? Имайте предвид, пак казвам, цялата варненска общност очаква Вашия отговор. Надяваме че с положителни действия от Ваша страна необходимите средства за проектирането, най-малкото на тази сграда, за 2023 г. ще бъдат налице и ще бъдат включени в проектния бюджет. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Балачев. Имате думата за отговор, господин Министър.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

Първо, абсолютно сте прав, че над 1000 магистрати и над 1,5 милиона граждани зависят от тези решения. Теренът, който е намерен, е на Министерството на правосъдието и аз заявявам готовността на Министерството и пълната ни решителност да го прехвърлим на ВСС възможно най-скоро. Апропо,

Още когато се обръщат към нас от магистратската общност, Министерството на правосъдието своевременно е откликнало на искането. В резултат на предприетите съвместно с държавно предприятие „Фонд затворно дело“ действия е променен ПУП, след което тази информация Ви е била представена на Ваш въпрос през юни, така че няма да се спирам по нея, а какво се е случило оттам нататък. След влизането в сила на съответната заповед на главния архитект община Варна е инициирала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна. Предприети са съответните действия за съставяне на нови актове за държавна собственост за двата новообразувани имота. Всички тези действия, подчертавам, са предприети въз основа на неформално искане. Искането става формално и официално от ВСС като компетентен орган, управляващ недвижими имоти, на 19 октомври тази година. Малко по-малко от месец по-късно с писмо Министерството на правосъдието отправя към ВСС допълнителни запитвания. ВСС отговаря своевременно със съответното писмо изисква допълнителна информация. От страна на Министерството на правосъдието информацията е предоставена, в това число за разходите, свързани с имота и постройките, както и за предприетите действия и процедури във връзка с освобождаването на изградените постройки. Областният управител на област Варна е предоставил подробно описание на движението по преписките за освобождаване на имота. Всички визирани обекти са освободени, а част от тях са Последното, което оставаше да направим, е, тъй като имотът е предоставен за управление на държавно предприятие „Фонд затворно дело“, свикано бе извънредно заседание на 23 ноември тази година и е прието решение имотът, ведно с всички изградени в него постройки, да бъде отнет поради отпаднала необходимост и предоставен на Висшия съдебен съвет, което означава, и с това завършвам отговора си засега, че и в момента Министерството на правосъдието е извършило всички необходими действия в неговата компетентност, а след получаване на окончателно и допълнено искане от страна на ВСС ще предприемем и незабавни действия пред областния управител на Варна за предоставяне на имота. Бързам да Ви кажа, че това, което се запознах, и във връзка с Вашия въпрос, а и преди това, тъй като въпросът е много наболял, мисля, че това е един от въпросите, в който и местната власт, и правителството, в лицето на областния управител и Министерството на правосъдието, а сега, мисля, че и ВСС работят в една посока, така че теренът да бъде осигурен. Оттам нататък предстоят нелесните дейности за проектиране и бюджетиране, които също ще бъдат на дневен ред скоро, надявам се. Може да разчитате на моята подкрепа по всички тези въпроси. Благодаря, уважаеми господин Зарков. Заповядайте за реплика, господин Балачев. Уважаеми господин Председател, този път няма да бъде реплика, а ще бъде благодарност. Господин Зарков, имате моята благодарност, а чрез мен и на всички юристи във Варненска област, за съдействието, което сте направили през времето, през което сте все още служебен министър. Надявам се и наистина е така, че усилията и на местната, и на централната власт, са в една и съща посока. Дълбоко се надявам и съм сигурен, че скоро Варна ще има съдебна палата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Балачев. Предполагам, че дуплика нямате, господин Зарков. Благодаря за участието в днешния парламентарен контрол. Сега преминаваме към въпросите към служебния министър на регионалното развитие и благоустройството господин Иван Шишков. Първият въпрос е от народния представител Росица Кирова относно напредъка на процедурите за оценка на въздействието върху околната среда за прединвестиционно проучване за трасе по направление Монтана – София с тунел под Петрохан. Заповядайте, госпожо Кирова, да развиете Вашия въпрос.

Уважаеми господин Шишков, въпросът ми към Вас е свързан с напредъка на процедурите за ОВОС за прединвестиционното проучване за трасе по направление Монтана – София с тунел под Петрохан. Повече от година и половина липсва яснота какви действия предприемат ресорните министри и институции, от които зависи реализацията на пътя Монтана – София с тунел под Петрохан. Като народен представител в предишните три парламента съм задавала неведнъж този въпрос под различни форми, във връзка с различни казуси, включително и във връзка със заповедта на министъра на околната среда и водите господин Личев, който пък беше решил, че прекратява инвестиционното намерение, и беше издал такава заповед, след което отмени тази своя заповед. Разбира се, държа да подчертая, че го направи след сериозен обществен натиск. В отговор на един от задаваните от мен въпроси през месец март, тогавашният министър на регионалното развитие и благоустройството господин Гроздан Караджов отговори, че експертите са предприели всички необходими действия, за да може да бъде възложена обществената поръчка за възлагане на доклада за въздействие върху околната среда за направлението Монтана – София с тунел под Петрохан. Първо, бих искала да ме информирате докъде са стигнали тези процедури. Обръщам Ви внимание на следното: като

Това, което обаче ми прави впечатление, е, че институциите през последната година и половина са направили много малко, за да може реално процедурите, от които зависи възлагането на едно такова съоръжение, да бъдат възложени. Така че, първо, искам да ме информирате какво се е случило? Извинявам се още веднъж – въпросът ми е зададен на 1 ноември 2022 г., което го прави малко закъснял, защото може би са се случили събития след това. ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Кирова. Имате думата за отговор, господин Министър.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 Министерството на околната среда и водите е било информирало Агенцията какви проектни решения и алтернативи следва да предостави за провеждане на екологичните процедури за обекта. За успешната реализация на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда е била предприета оптимизация и прецизиране на проектното трасе спрямо засяганите защитени зони от мрежата на Натура 2000. Агенцията е допълнила уведомлението си за инвестиционно намерение, като е предоставила на Министерството три алтернативи за трасе, на база на което е било изискано изготвянето на Доклад по ОВОС и оценка за съвместимост. Въз основа на указателното писмо на компетентния орган по околната следа и водите е била проведена процедура през юни 2022 г. АПИ е сключила договор за „Изработване на Доклад по ОВОС и оценка за съвместимост на трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан“. Към момента е било изработено Задание за обхват и съдържание на ОВОС на инвестиционното предложение. На 25 октомври 2022 г. то е било изпратено до заинтересованите страни за изразяване на становище в 14-дневен срок от получаването му. Обръщаме внимание, че съгласно Закона за опазване на околната среда и актовете по прилагането му възложителите нямат задължение да поставят на интернет страницата си заданието. Въпреки това същото е било публикувано на електронната страница на Агенцията на 26 октомври 2022 г., за да могат да бъдат

Благодаря Ви за отговора, господин Шишков. Разбрах две неща. Първо, има пуснато за съгласуване задание за възлагане на оценка за въздействие върху околната среда. Това са действия, за които на администрацията през последната година и половина е отнело точно толкова време – година и половина. Защото трите варианта и трите трасета бяха ясни още през 2020 г., ноември месец и те бяха одобрени на експертен технико-икономически съвет в Агенция „Пътна инфраструктура“. Самата среща беше в изключително широк мащаб и всички заинтересовани страни изказаха своето становище. Това, което силно ме притеснява, е – аз съм задала въпроса си на 1 ноември, а получих на 8 ноември заданието като представител на неправителствена организация, която активно работи по тунела Петрохан и изобщо по реализирането на тази идея. Заданието Заданието има 14-дневен срок да бъде съгласувано, след което това задание трябва да бъде предоставено на този, който ще изработи оценката за въздействие върху околната среда. Ако има промени в заданието, това означава, че ще има допълнително забавяне. Година и половина обаче това не се случи и нямаше абсолютно никакви пречки това да се случи, защото кореспонденцията, за която говорим, между различните институции – както между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ или пък Министерство на околната среда и водите, не пътува с камили. Сроковете са просто невероятно обтекаеми. Може би липсват задължения за публикуване на определени части или в случая на това задание на сайта на Агенция „Пътна инфраструктура“, но не там е въпросът. Въпросът е какво се случи за тази една година и половина, защото аз наистина се притеснявам, че прекрасната идея да реализираме тунел под Петрохан ще остане просто изговорени думи и идея на хартия. Ние не можем – като държава говоря, да предприемем каквито и да е действия по реализирането на този тунел, включително и договарянето на концесия, за която Вие напоследък говорите, преди да сме изпълнили всичките си ангажименти и институциите да са свършили своята работа. А тя, след след изработването на доклада за оценка за въздействие на околната среда, е свързана с изработване на съответния план, който е необходим; с провеждане на отчуждителните процедури, там където е необходимо да има; със съгласуване с различните институции и заинтересовани страни на този план. това безкрайно много ни отдалечава във времето и за тази една година и половина това, което трябваше да се случи, е единствено да бъдат придвижени процедурите. То не костваше пари и не беше по никакъв начин свързано и не е било по никакъв начин свързано с някакви грандиозни държавни планове. Това е свързано с работа на администрацията. Разбира се, аз засягам целия период от повече от година. Благодаря, уважаема госпожо Кирова. Желаете ли думата за дуплика? Заповядайте, господин Министър. Уважаема госпожо Кирова, напълно сте права, че процедурите трябва да вървят по-бързо, така че тук аз няма и да споря, а и няма и защо да споря. Както казах и в предишното изказване, когато коментирахме магистралите, даже и да ги дадем на концесия, трябва да извършим определени процедури. Така че в това отношение може да бъдете сигурна, както многократно съм казвал, че тунелът под Петрохан е изключително важен, включително съм дал вариант и за икономическо решение, ако не се намерят пари в бюджета. Може да бъдете уверена в това, че в този си състав Министерството на регионалното развитие прави всичко възможно максимално бързо, включително и за този обект. Аз съм го казвал многократно, така че мисля, че ми вярвате напълно, което казвам, за този обект трябва максимално бързо процедурата да стигне дотам, че да има яснота за държавата по кой ред ще тръгне да го инвестира, но трябва наистина да се придвижи. Така че към този момент съм поискал от Агенция „Пътна инфраструктура“ максимално бързо специално този проект да бъде раздвижен, макар че аз, общо взето, искам от тях за всички проекти, за които си говорим, защото, за съжаление, за всичките е нужно е нужно изключително много да се увеличи скоростта във всички процедури. Неслучайно казах, че сме изостанали с проектите и с процедурите. Това важи, разбира се, и за тунела под Петрохан. Така че аз съм изцяло на Ваша страна в битката да направим максимално бързо тунела под Петрохан, оценявайки колко е важно. Аз съм го коментирал многократно – по-късо трасе е, по-директна връзка, по-добра екология, по-малко задръстен „Хемус“. Както и да го погледнем от всичките му страни, това е изключително важно, още повече че аз поне от 1992 г., бидейки в държавна администрация в община Драгоман – АПИ беше ГУП, и аз още тогава съм коментирал тази връзка с тунела под Петрохан, а най-вероятно замисълът е още преди това. преди това. Неслучайно и така съм коментирал колко е важно. Наистина всички решения, които са за пътни връзки в България, разбира се, те не са предложени от мен, просто аз единствено съм ги оповестил всичките тези важни връзки наистина е много важно да бъдат проектирани и да видят бял ден, и да бъдат построени в максимално кратки срокове. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Министър. Следва питане от народния представител Николай Нанков относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по отношение поддържането и ремонтите на републиканските пътища. Имате думата, господин Нанков. Имате три минути.

конкретният въпрос е по отношение на поддържането и ремонтите на републиканските пътища. Уважаеми господин Министър, изграждането и поддържането на основните пътни артерии е сред показателите на икономическия растеж. Това е безспорен факт. То осигурява и по-добра свързаност между регионите, както и между отделните населени места. Наличието на качествени пътища е фактор от привличането на инвестиции, което повишава жизнения стандарт на населението и помага за ограничаване на негативните миграционни процеси. За периода от май 2017 г. до началото на 2021 г. със средства от програми на Европейския съюз и от републиканския бюджет са ремонтирани или бяха в процес на изпълнение малко над 3100 км републикански пътища, включително сложни за изпълнение обекти, като виадуктите на „Хемус“, мостови съоръжения на „Тракия“ и други. Бяха изготвени и в процес на разработване технически проекти и идейни разширения за изграждане и основен ремонт на 713 км пътища и съоръжения за тях. За огромно съжаление, една от емблемите на злощастното управление на правителството на Кирил Петков беше умишлената война със строителния бранш, като се създаде една безпрецедентна криза в него. Това доведе до недопустимо спиране на поддържането на републиканската пътна мрежа, което влоши изключително състоянието на българските пътища, доведе до стопиране изпълнението на стотици възложени от държавата и общините инфраструктурни проекти. Уважаеми господин Министър, в свои публични изяви заявявате неколкократно, че ще предложите нова структура, структурни промени в Агенция „Пътна инфраструктура“ – държавният орган, който отговаря за провеждането на политиката по изграждане и поддържане на републикански пътища в страната. Твърдите също, че досега в Пътната агенция не е имало дирекция, която да се занимава с основните ремонти, както и че от 2018 г. насам държавата не е правила ремонти, регламентирани като основни. В същото време спирате търгове за текущи ремонти и поддръжка, за да бъдат променени параметрите им и да предвиждат и основни ремонти, освен поддържане. Наред с това като водещ мотив за освобождаването на предишния председател на Управителния съвет на АПИ посочихте липсата на концепция за снегопочистването. За сегашната смяна на последния ръководител на АПИ не сте дали мотив, но за това нямате и такова задължение. По-скоро питането ми в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

в АПИ наистина няма дирекция, която да се занимава основно с основните ремонти. Тоест, основните ремонти в този период, който визирате и аз наистина съм коментирал в медиите, в този период Агенция „Пътна инфраструктура“ като цяло от републиканския бюджет е възлагано основно и само текущи ремонти. Знаете много добре, че за част от текущите ремонти по безспорен начин беше установено, че са основни. Част от тези текущи ремонти ги класифицирахме като текущи с елементи на основни, защото наистина при тях, общо взето, законът е бил това, в което ги е превърнал, и мога да кажа, че част от тези елементи – да, те ги превръщат в основни, и не са били най-големият проблем за самото изпълнение на строителството, но чисто юридически са ги превърнали в основни. Това, което Вие говорите, е за част от европейските програми, по които са финансирани пътища, за които обаче има европейски програми, те са с разрешение за строеж и са като основни ремонти. Тоест, проблемът в начина, по който е било структурирано и управлявано, и за начина, по който Агенция „Пътна инфраструктура“ е изпълнявала самите възлагания, аз не мисля да влизам в някакъв много дълбок детайл – мисля, че на всички е ясно. Така че това е основният проблем и на Агенция „Пътна инфраструктура“ в момента съм възложил да предложат промяна в структурата на АПИ, така че наистина да има отдел, който да се занимава с основни ремонти. Още повече че в момента също са започнали, включително на процедури, за проектиране на основни ремонти. ремонти. В това отношение аз мисля и го казах, мисля, в предишния дебат, че най-вероятно ще имаме един период, тъй като няма да имаме проектна готовност, най-вероятно ще се наложи да изчакаме, докато бъдат завършени проектите, за да започнат да бъдат правени ремонтите, така както следва да бъдат по ЗУТ като основни ремонти. Това, което коментирате за освобождаване на по-предишния шеф на АПИ, е, защото наистина това, което намерихме в Министерството, е, че нямаше процедура за зимно почистване. Говорим за 2 август 2022 г. Знаете много добре или ако не знаете – ще припомня, че беше започната процедура от моя предшественик господин Караджов за нови ТРП. Тези нови ТРП, които бяха започнати като процедура, бяха отменени като процедура, тоест нямаше никаква започнала начална процедура в нито един момент. Така че наистина имахме проблем със зимното почистване и трябваше много спешно да направим това. което в момента предстои. Независимо че няма конкретика в питането, аз все пак искам да го кажа и да го кажа на всички – не само на Вас, а и на цялата зала. В момента е на финалната права да бъдат обявени конкурси, но те ще бъдат отделно като текущи и отделно като основни ремонти, така както считаме, че следва да бъде направено. Имайте предвид, аз поне не съм видял, да са правени конкурси, с изключение на отделни пътища за поддържане на републиканската пътна мрежа като основни ремонти. Така че в това отношение аз мисля, че, веднъж, структурно Агенцията следва да бъде променена, като има такава дирекция или такъв отдел, който се занимава с основните ремонти. Другото, което е, те да бъдат възлагани като основни и като текущи, такива каквито следва и искаме да бъдат възлагани като състояние на пътищата. пътищата. В това отношение аз мисля, че това, което е трябвало да бъде направено, сме го направили и нещата считам, че са в правилната посока. Надявам се, може може би до една седмица, да бъдат обявени конкурсите, те ще бъдат качени на страницата на АПИ и всички ще ги видите. А в действителност, защото ме попитахте, аз мога да Ви дам отговор и за смяната на последния директор на АПИ, тъй като не ме притеснява да отговоря. Той се забави точно с тези конкурси. За съжаление, за проблемите, които имахме, се изискваше изключително висока скорост. Когато не е отговарял на скоростта, той направи доста неща, но след като не успя да постигне всичко, което беше

строителство – основен ремонт, повтарям, – на републикански пътища, финансира със средства от държавния бюджет. Има си структура, така че не знам – може би някой Ви е подвел в Агенция „Пътна инфраструктура“, че няма подобно звено към момента. Напротив, има! На трето място, Вие за пореден път споменахте, за съжаление, аз ще Ви покажа каква е фактологията – това ще ми бъде и вторият въпрос: кой Ви дава тази грешна информация, че в периода 2018 – 2020 г. не са възлагани и не са изпълнявани основни ремонти,

в Разградско, в Русенско, над 30 пътни отсечки, да не изброявам всички от тях, тъй като нямам и време. Конкретният ми въпрос е: явно някой в Агенция „Пътна инфраструктура“ Ви дава грешна информация, тъй като за пореден път не само в публични изяви, а и днес от тази висока трибуна Вие твърдяхте една наистина тежка спекулация – че не са възлагани подобни дейности. Напротив, възлагани са и са изпълнявани и аз споменах – направете си проверката в Агенция „Пътна инфраструктура“. Отделно от това бяха възложени над 700 км републикански пътища, като процедури за проектиране, разширени, идейни или технически проекти.

Уважаеми господин Нанков, аз казах, че няма отдел, който да се занимава единствено и само с основните ремонти. Както казахте, основните ремонти са прикачени към новото строителство. Аз считам, че е редно за основните ремонти отделен отдел и дирекция, отделен отдел за текущите ремонти и отделен отдел, който се занимава с големите инфраструктурни обекти или с новото строителство. Затова искам да поясня, че в действителност това, което сега съм говорил, и това, което сега искам да поясня пред Вас, е, че няма специализиран отдел, който да се занимава само с това. Мисля, че това го изяснихме. Считам, че е по-правилно да го има, защото основните ремонти наистина са важни. Това, което Вие казахте, и това, което аз съм получил като информация, е, че голяма част от основните ремонти са по оперативни програми, още повече Вие започнахте с това. Обаче, за да не спорим излишно, защото според мен фактите са тези, които решават спора, аз ще поискам в момента справка от Агенция „Пътна инфраструктура“ да ми дадат извън оперативните програми, ще поискам и по оперативните програми, но извън оперативните програми колко обекта са възложени като основни ремонти в периода от 2018 г. досега, както и в момента съм изискал справка и искам да знам докъде е стигнало възлагането на всичките нови проекти. Ще Ви дам обаче един пример във връзка с това, че наистина е имало възлагани проекти за основни ремонти, както е имало възлагани проекти за основни ремонти и са били предвидени за основни ремонти, включително и ремонтът на магистрала „Тракия“, който се направи миналата година в отсечката между Чирпан и Стара Загора. За съжаление, този ремонт не е направен като основен ремонт, не е направен с разрешение за строеж, не са се възползвали от това, че следва да има проекти, и сега в момента ремонтът е в една от тези проблемни отсечки, които следва, разбира се, да заплатим, защото е извършено строителството. Знам много добре каква е технологията, която е изпълнена – нищо лошо няма в това, проблемът обаче е, че е направено като текущ ремонт, а не като основен. Тоест, натъкнал съм се, включително мога да Ви дам, ако искате, и конкретика. Наистина и естествено, че и Вие няма как да сте знаели 100% като министър, както и аз няма как да знам,

не знам и на Вас какво са Ви казали, но част от тези пътища, които са описани като пътища в лошо състояние, за които трябва да бъдат направени основни ремонти, са възлагани като текущи ремонти. Тоест, въпреки Вашето сериозно усилие в това да бъде ясно кои пътища са

Благодаря, господин Министър. За отношение – искате ли думата, господин Нанков? Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми архитект Шишков, част от темите – може би породени от някои Ваши медийни изяви, ги уточнихме. Тъй като аз, зачитайки едно интервю в „Капитал“, виждам точно това, за което попитах в момента, че в АПИ не е функционирало звено, структура – дирекция или отдел, която да се занимава. Не е, така казано, не сте коригирали може би, но такава информация получаваме от медиите. Така че благодаря за отговора. На второ място, това, което виждам – да, направих, тази справка е много важна: възлагали ли са, колко, в какъв обем, източникът на финансиране не е важен, е винаги публичен – било с европейски или с държавни средства, ние също сме данъкоплатци в големия общностен европейски бюджет, така че отново са парите на нашите и на други данъкоплатци – немски, холандски и така нататък. Но публичният ресурс трябва да се разходва прозрачно и по закон, така че направете тази справка – аз я имам, аз ще Ви улесня и ще Ви предоставя част от нея, но я направете и Вие. На трето място, много е важно да не оставаме с впечатлението – аз направих и подобен коментар в отношението си по предходната точка от дневния ред, когато коментирахме темата с магистралите, да не оставаме с впечатлението, че видите ли, нещо коренно различно се променя, всичко преди 2021 г. е било много лошо, а оттогава в различните кабинети – три служебни станаха, един редовен, нещо се промени по същество. Какво имам предвид? Освен че се спряха договорите и се признаха за текущ ремонт и поддръжка от първия служебен кабинет с министър Виолета Комитова, се признаха на 100% извършените разходи от пътностроителните фирми. Друго нещо не беше направено и затова в момента ще берем тези плодове на решението на Конституционния съд, което ние пледирахме, че е незаконосъобразно и на база на което, да не съм лош пророк, държавата ще бъде осъдена и за пропуснати ползи, за които дължим лихви по тези неизплатени вече втора година дейности. Но какво имам предвид, че нищо ново не е измислено и направено, освен това, което Вие казахте, че сте стартирали нова процедура за текущи и основни ремонти в последния месец? Ами над 530 млн. лв., господин Министър, са възложени по действащите според нас, според колегите от Промяната недействащи, договори за текущи ремонти и поддръжка през 2022 г. Облечени под формата на текущи, превантивни ремонти, дори по Ваше време като министър в последните три месеца, ремонтираха много сериозни отсечки, включая автомагистрала „Хемус“. Вие дадохте пример само за „Тракия“. В момента нали знаете с какви договори се ремонтират мостови съоръжения и тунели на автомагистрала „Хемус“? Нека да бъдем честни. Щом казахте, че по „Тракия“ имате съмнения… Вие в момента работите, Вие като министър, АПИ и фирмите, с които имате договори, по същите тези договори, по същите тези правила. Вие по Ваше време

Следващият въпрос към министър Шишков отново е от господин Нанков относно бъдещето на автомагистрала „Струма“. Нанков, ще си зададете ли въпроса? Заповядайте. Извинявайте за забавянето. Ще бъда кратък. Въпросът е за автомагистрала „Струма“. Темата се дискутира и преди два часа. Уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! В последните седмици в публичното пространство отново стана

Агенция „Пътна инфраструктура“ преди години – 2017 г., е избрала трасе. Знаем процедурата – от трите варианта, Експертният съвет, международната комисия и конкурс. Има избрани изпълнители за част от него след провеждане на обществена поръчка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

тъй като имах възможността да коментирам магистрала „Струма“, просто ще повторя. В момента финализираме анализ на мерките спрямо завършването на процедурата с анализа на мерките, което казах и в предишното изслушване, което се очаква да бъде края на месец януари, и ще може да се продължи евентуално процедурата при избрано вече трасе, тоест тогава трябва окончателно да се избере трасето. Разбира се, това, което е направено към този момент, се надяваме да може след анализа на мерките да отговаря на тези мерки и да продължим процедурата в тази посока, така че това, което е направено, тоест ако анализът на мерките отговаря на това трасе, което е избрано, разбира се, може да бъдете сигурни и спокойни, че ще продължим в тази посока. Моето мнение може като министър да е различно, като варианти за трасета, но това, което дотук е направено,

Много кратка реплика, господин Председател. Господин Министър, абсолютно никакви различия нямаме. Само една молба: активирайте по-бързо Агенция „Пътна инфраструктура“ да извърши този анализ.

Редица експерти – и по темата „Екология“, по темата „Биологично разнообразие“, редица пътни експерти с международен опит, тук говоря за швейцарски, австрийски фирми, които присъстваха на консилиумите и по личния конкурс през 2017 г. се произнесоха вече по темата, тоест експертната работа е на 99% свършена. Просто трябва да бъде финализиран анализът, който да докаже евентуално, че се припокриват компенсаторните мерки с възложените вече в обществената поръчка и в предвидения идеен проект. Работата наистина не е много, но просто времето е прекалено кратко. Идеята, която заложихте с евентуално фазиране и отделяне на част от

призивът на всички ни е – ускорете процедурата. Тъй като знаем, че по транспортен коридор IV в нашите съседи Сърбия и Македония пряката връзка от Ниш към Солун вече е готова. Магистралата в Южна Сърбия в района на Враня, Лесковац

Следващото питане е от народния представител Любен Иванов Иванов относно изграждане на Граничен контролно-пропускателен пункт Салаш – Ново Корито и довеждащата до него пътна инфраструктура. Заповядайте да отправите питането си. Благодаря, господин Председател. Господин Министър, питането ми е относно изграждането на ГКПП Салаш – Ново Корито и довеждащата до него пътна инфраструктура. През март 2022 г. министърът на регионалното развитие и благоустройство, тогава Гроздан Караджов, каза на работна среща във Видин, че до месец и половина ще бъде възобновена работата по изграждането на пътя от град Белоградчик до Салаш. В средата на месец юли Министерският съвет утвърди състава на българската част от смесената експертна комисия относно откриване на Граничния контролно-пропускателен пункт Салаш – Ново Корито. В тази връзка питането ми към Вас е: какви мерки са предприети за изграждането на пътя до село Салаш, община Белоградчик, област Видин и от Салаш до сръбската граница, осигурени ли са средствата за рехабилитацията на тази част от републиканската пътна мрежа и в какъв размер, проведени ли са процедурите за възлагане на обществени поръчки и ако не кога се предвижда тяхното провеждане, какви мерки са предприети от МРРБ след месец юли 2022 г. за реализиране на Гранично контролно-пропускателен пункт Салаш – Ново Корито?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

Салаш – Ново корито, Република Сърбия. На 29 юли 2022 г. е била проведена работна среща на българската част от Експертната комисия, на която са били дискутирани основни аспекти като параметри на граничния пункт, състояние на пътната инфраструктура и възможност за ремонт или изграждане на нова, за какъв трафик ще е предназначението, работна среща със сръбската страна и други. В тази връзка от страна на Министерството на външните работи е било прието да се изпрати официално запитване до относно инвестиционните им намерения за изграждане на довеждащата пътна инфраструктура до границата с Република България, тъй като Главна дирекция „Гранична полиция“ имат данни за изграждане на такава с автомагистрален габарит. Относно доизграждането и ремонта на отсечката от път III-1102 Арчар – Извор – Димово – Острокапци – Кладоруб Салаш – граница Сърбия Ви информирам, че по данни на АПИ в инвестиционната програма на Агенцията за 2022 г. е било заложено обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнител на строително-монтажните работи с клауза за допроектиране при необходимост на наличния технически проект от 2014 г. за 5 км отсечка, от км 45+000 до км 50+075,52 и за строителен надзор. Предвид това, че до момента в Агенция „Пътна инфраструктура“ не е била постъпила информация за отговор от страна на Република Сърбия и не са били проведени следващи заседания на Смесената експертна комисия, Агенцията не е обявила обществените поръчки за основен ремонт и строителен надзор на петкилометровата отсечка на пътя от границата с Република Сърбия до село Салаш. Отговорът от сръбска страна е трябвало да бъде основополагащ. Въз основа на него ще се приеме генерален подход за основен ремонт или изграждане на нова инфраструктура с определен габарит от границата със Сърбия до връзката с републикански път I-1 Видин – Ботевград. Благодаря Ви, господин Министър. Не желаете уточняващи въпроси? Добре. Преминаваме тогава към следващото питане. То е от народния представител Николай Нанков относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по отношение изпълнението на проектите от ВиК дружествата, финансирани със средства от Оперативна програма „Околна среда“. Заповядайте, господин Нанков, да отправите Вашето питане. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми архитект Шишков, настоящата 2022 г. е предпоследната за довършване на проектите от програмния период 2014 – 2020 г. По Пиоритетна ос „Води“ по Оперативна програма „Околна среда и води“ към настоящия момент се изпълняват проекти, по-голямата част от които са с бенефициенти ВиК дружества с държавно участие в капитала, опериращи в консолидирани обособени територии. Тези проекти са насочени основно към изграждане, разширение или реконструкция на пречиствателни станции, изграждане и рехабилитация на ВиК мрежи в агломерации над 10 000 еквивалент жители. Успешното завършване на тези проекти е от изключително значение за българските граждани и повишаване качеството им на живот. То ще допринесе за постигане на съответствие с изискванията на европейски директиви – за питейните, за отпадъчните води, но това са бланкетни думи. Като цяло тези проекти ще допринесат за подобряване на ВиК услугата, тоест за рехабилитация на амортизирани водопроводи, неремонтирани в последните 55 – 60 години, ще допринесат за изграждане на нови канализационни съоръжения, включително пречиствателни станции за отпадъчни води и като цяло ще допринесат за по-добро управление и стопанисване на водите – този толкова ценен ресурс, който ще става още по-ценен през следващите десетилетия. Наближавайки края на календарната 2022 г. и съобразявайки се с правилото N+2, бих желал да получа отговор на следното питане: какво предприема ръководеното от Вас министерство, за да гарантира успешното приключване на проектите по Оперативна програма „Околна среда“ с бенефициенти ВиК оператори? Благодаря Ви. Министър, заповядайте за отговор на питането. господа народни представители! Уважаеми господин Нанков, в отговор на Вашето питане бих искал да Ви представя предоставената ми от отговорните структури на Министерството на регионалното развитие и благоустройството информация по темата. Едни от основните бенефициенти на средства по Ос на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ през този програмен период са ВиК дружества, опериращи в консолидирани територии, за които има изготвено регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация. През 2019 г. 14 ВиК оператора са подписали договори за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 1 млрд. лева безвъзмездни средства. В тази сума не се включва стойността на ДДС и собственият принос, който варира между 12 и 15% за различните дружества. С него общата стойност на договорите възлиза на приблизително 1,7 млрд. лв. Изпълнението на проектите се следи, от една страна, от самите ВиК дружества, които полагат значителни усилия за изпълнение на подобни мащабни за териториите им инвестиционни

Някои от проектите вече са във финална фаза на изпълнение –например в Ямбол, Враца и Русе. Поради причини, които са свързани най-вече с устройствени процедури и забавяне във възлагане на договорите по Закона за обществени поръчки заради обжалване, други тепърва навлизат в същинското изпълнение на строително-монтажните работи. Срокът за изпълнение на дейностите е до края на 2023 г., предвид което графиците за осъществяване на обектите се актуализират и строителните фирми мобилизират допълнителни екипи за ускоряване на изпълнението

на възможност за изпълнение на последните етапи в някои територии в рамките на следващия програмен период 2021 – 2027 г. Тази стъпка е предприета по отношение на обектите, за които има аргументиран риск за забавяне на изпълнението, породен от обективни обстоятелства, независещи от ВиК дружествата – това са Сливен, Стара Загора, Пловдив, Варна. Междувременно усилията са насочени и към изготвяните към момента регионални прединвестиционни проучвания, с които се определят ВиК обектите, в 6 административни области, за които ще се кандидатства за финансиране от Програма „Околна среда 2021 –2027 г.“

корекция. До края на 2023 г. не е крайният срок за изпълнение на дейности по проектите, а е срокът за отчитане на проектите, за което в Project Management, специално в такива големи проекти, трябват поне 5 – 6 месеца. Тоест ние имаме оттук нататък не повече от 7 до 8 месеца реално фактическо време за изпълнение на дейностите по проектите

а време няма. На второ място. Много важно уточнение, тъй като Вие коректно споменахте, че освен забавянето с обществените поръчки поради обжалвания има и независещи от ВиК операторите процедури по устройство на територията основно.

Единият от двата уточняващи въпроса е насочен в тази сфера: какво прави подопечното Ви министерство, тъй като голяма част от тези процедури ги движи дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“ в

не биха успели да се вместят в тези срокове като физическо изпълнение на дейностите по тях до средата на следващата година и като отчитане до края на 2023 г., дали ще успеете да ги фазирате за следващия програмен период. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Нанков. Господин Министър, имате три минути за отговор на двата уточняващи въпроса.

Когато някоя от общините е поискала съдействие, винаги го е получавала от мен. Мисля, че всички общини могат да го потвърдят. Относно варианта за фазиране, тоест за прехвърляне в следващ програмен период, разбира се, че работим в тази посока. Неслучайно аз Ви казах къде са проблемите, в кои общини са проблемите. Работим изключително интензивно, включително с колегите от Министерството на околната среда и водите работим точно в двете посоки – кои са проблемите, кои могат да минат в следващ програмен период и, разбира се, успоредно с тях работим,

на практика основните плащания по тези оперативни програми, би следвало да дойдат от самата програма, но възложител са самите ВиК дружества, така че проблемите са комплексни и работим по всички тях. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин Министър. Ще вземете ли отношение, господин Нанков? Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! Уважаеми архитект Шишков, хубаво е, че работите. Важни са резултатите и дано те са положителни.

само за тази година, съблюдавайки правилото N+2 и N+3, има сериозен риск. Остават три седмици – две седмици от календарната година, а от работната –не знам докога ще работите, държавата да загуби 117 млн. евро. 117! А потенциалният риск,

Това е опасно. Тук вече ще си говорим не с Вас – Вие имате най-малка вина в рамките на този служебен кабинет, но тук ще говорим с предишните два служебни кабинета, с редовния кабинет: какво правеха аджеба година и половина по тези дейности, по тези проекти, защото понякога става така, че без вина виновен, но в случая всеки ден, всеки час е важен. Не искам да съм лош пророк, но да не стане така наистина и следващата година ще се гледаме на криво. Това са пари, които отиват до всеки един български гражданин в тези райони за подобряване, повтарям, на водопроводната инфраструктура, тотално амортизирана в повечето общини – по 50, по 60 години непипани етернитови водопроводи, пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни колектори.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, път № 8004 свързва община Брацигово с общините Кричим и пътуващите от Девин с град Пазарджик и пътуващите за град София. Пътят свързва село Исперихово и Огняново. През него минават автобуси, които превозват работници за Пазарджик, винарската изба „Беса Валей“ и други населени места. Пътят преминава през кариерата до село Огняново и се използва от тежки товарни камиони, прекарващи скална маса и други. на няколко места е с разрушена асфалтова настилка, нагънат, с дупки и почти непроходим за леки коли и бусове. Две такива опасни места се намират в района на винарската изба. През зимата и когато вали същите се пълнят с вода и стават непроходими. Това показва, че пътят не е поддържан с години. Липсва маркировка дори на участъците, където има все още запазен асфалт. В предишното Народно събрание попитах министъра на регионалното развитие и благоустройството дали се планира ремонт. Той в своя отговор ме увери, че пътят е предвиден за ремонт. В тази връзка моля да ми отговорите: кога ще започне ремонта, съответно докъде са стигнали процедурите по неговото възлагане? Благодаря. Благодаря Ви, господин Таслаков. Господин Министър, заповядайте да отговорите на питането.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 за област Пазарджик е било възложено изработването на технологичен проект за ремонта на близо 12,5 км от републиканския път III-8004 Пазарджик – Пловдив – Огняново – Исперихово. Това е участъкът от село Мало Конаре до град Исперихово. Проектът следва да е готов до 20 ноември 2022 г. Чрез технологичния проект ще се уточни прогнозната стойност на необходимите ремонтни дейности, с които ще се осигури дълготрайно възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка, повишаване на безопасността на движение и ефективно отводняване на пътното платно и пътното тяло. По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ Агенцията разработва процедура за приоритизиране на дейностите, изпълнявани по републиканската пътна мрежа със средства от държавния бюджет. подобри процесът по планиране на дейностите за проектиране, строителство и поддържане на пътната мрежа за всяка календарна година. С оглед на това се разглеждат възможностите за включване на третокласния път в инвестиционната програма на Агенцията за 2023 г. за извършване на текущ ремонт. След утвърждаване на програмата ще може да се пристъпи към възлагане на ремонтните дейности по трасето. С оглед осигуряване безопасността на движение и подобряване на качествените характеристики на път III-8004, се извършват ремонтни работи по изкърпване на асфалтовата настилка, както и ландшафтни дейности за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите и повишаване безопасността на движение.

Преминаваме към следващия въпрос. Има само още 25 въпроса към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Не остана, както се казва. Продължаваме нататък. Следващото питане е от народните представители Стоян Таслаков и Десислава Георгиева относно пътя

Периодично се правят частични ремонти, като се запълват дупките, но с това обаче не се решава проблемът, тъй като през зимата в резултат на трудните метеорологични условия се налага непрекъснато почистване и опесъчаване на пътя от падналия сняг, в резултат на което дупките се появяват отново и отново. Този път е единствената възможност за връзка на Равногор с други населени места. В предишното Народно събрание попитахме министъра на регионалното развитие и благоустройството дали се планира ремонт. Той в своя отговор ни увери, че пътят е

по данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ експлоатационното състояние на републикански път III-377 Пещера – Брацигово – Равногор в участъка между град Брацигово и село Равногор е незадоволително и се нуждае от цялостна рехабилитация. Областно пътно управление – Пазарджик, е предложило над 22 км от третокласния път за включване в инвестиционната програма за основен ремонт на Агенцията за 2023 г. Тъй като за него не е наличен технически проект, който да е бил изработен през предходните години, е необходимо, първо, да бъде възложено проектиране. Изработката на технически проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. определи конкретните ремонтно възстановителни дейности на трасето, прогнозната им стойност и срока за реализация. След изготвянето и приемането на проекта ще може да се пристъпи към избор на изпълнители на строително-монтажни работи и на строителен надзор. Конкретните ангажименти за предприемане на дейностите ще могат да се посочат след приоритизация и утвърждаване на програмата и на бюджета на АПИ за следващата годна. През последните години участъкът между Брацигово и Равногор се е поддържал чрез програма „Текущ ремонт и поддържане“ на Агенцията. Били са извършвани ремонтно възстановителни работи на асфалтовата настилка, както и ландшафтни дейности за осигуряване видимостта при шофиране и габарит на пътя. Дейностите за осигуряване на безопасни условия на движението ще продължат до възлагане на основния ремонт. Благодаря Ви, господин Министър. Искате ли да зададете два уточняващи въпроса? Господин Таслаков, имате думата. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, действително тази година бяха извършени няколко ремонтни дейности на най-критичните участъци от пътя между Брацигово и Равногор, но това като цяло не подобрява обстановката. Още повече, че идват и зимни месеци, когато проблемите се задълбочават, знаете, поради тежките метеорологични условия в планината. Моят уточняващ въпрос е: кога точно ще бъде

Господин Министър, Заповядайте да отговорите на уточняващия въпрос на народния представител Таслаков. е, че за да може да бъде започнато строителство, тъй като се касае за основен ремонт, за съжаление, трябва да се направят първо проекти, казвам, за съжаление, защото ги няма проектите. Това преминава първо през конкурс за избор на изпълнител, след което ще може този път, сам казахте и то е точно така, той е в много лошо състояние и се нуждае да бъде направен основен ремонт. За пътищата, които са в лошо състояние,

че наистина трябва първо да се направят проекти, за съжаление. За част от тези пътища нямаме проектна документация, така че трябва да се направят проекти, за да може да се направят основните ремонти съобразно проектите. Със сигурност в следващата година – 2023 г., това, което ни очаква, е, че няма да можем да направим голямо количество от основните ремонти, които следва да бъдат направени, защото няма да има готови проекти. Така че конкретно за този път това е, че в момента няма готов проект. Ако наистина няма обжалване на процедурата и бъде направен бързо самият проект, говоря като проект проект без обжалвана процедура за избор на изпълнител, тогава наистина ще има възможност да бъде включен в рамките на втората половина на следващата година, но това е, за съжаление, при няколко пъти „ако“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН Следващият въпрос е от народния представител Мая Димитрова. Заповядайте да развиете въпроса си, госпожо Димитрова.

Господин Министър, въпросът ми е свързан с инвестиционните проекти, одобрени от Министерския съвет, а именно в община Добричка. Съществуващите водопроводи в община Добричка по улиците в селата Бранище, Славеево и Батово са изградени преди повече от 50 години и съвпадат с трасето на републикански път II 71 – Силистра – Добрич – Оброчище. Те са в много лошо състояние, за което кметът на община Добричка неведнъж е информирал Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Авариите на водопроводите са многобройни, като отстраняването им води до нарушаване на уличната инфраструктура и пътната настилка, което затруднява движението, а в някои участъци преминаването на тежки машини е невъзможно. В тази връзка рехабилитацията на водопроводите е крайно наложителна. Отделно от горното е предвиден ремонт на републикански път II 71 в частта Добрич – Оброчище до курортен комплекс Албена, което налага водопроводите да се подменят преди ремонта на пътя или поне едновременно с него. Не е целесъобразно да се влагат държавни средства за цялостен ремонт на пътна настилка, при положение че след месец или два ще се наложи отстраняване на авария по водопровода, който е разположен под нея. Във връзка с гореизложеното община Добричка е изготвила инвестиционни проекти, които са преминали нужни съгласувателни становище от компетентните органи, предвидено е да се подменят общо 2860 м разпределителен водопровод и 1230 м сградни водопроводни отклонения. Заложено е подмяна на водопроводите да се изпълни без изкопи, а чрез чрез промушване, което ще намали разходите по извозване на строителни отпадъци. За строеж и рехабилитация на водопровода по трасето на път II 71 в селата Бранище, Славеево и Батово е издадено разрешение за строеж с комплексен доклад Строежът е разделен на три етапа, като всяко населено място е отделен етап. След проведени обществени поръчки е избран изпълнител, сключени са договори, съответно за рехабилитация на водопровод по улица „Първа“ в село Бранище. Има договор, има последващи

като общата стойност на проекта е 195 951 лв. без включен ДДС и 235 141 с ДДС. С решение на Министерския съвет е одобрен списък... С решение на Министерския съвет е одобрен списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети. За община Добричка е одобрен проект за ВиК инфраструктура код 5804, строителство на обект „Рехабилитация на водопровод по ул. „Първа“ село Бранище“, което е само една трета. В тази връзка моля да ми отговорите по какъв начин за финансиране на проекта е определена сума в размер на 107 967 лв. без ДДС, като общата стойност на първия етап е 267 357 лв., а целият проект е 565 хил. лв. без включен ДДС?

уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Димитрова! В отговор на Вашия въпрос бих искал да Ви запозная с предоставената ми информация от ресорната дирекция в Министерството, Министерството, работеща по списъка с общински проекти, кандидатстващи за финансиране. Националното сдружение на общините в Република България пое инициатива за реализацията на инвестиционни намерения на общинските администрации. С писмо от 23 август тази година Сдружението предостави в Министерството на регионалното развитие и благоустройството списък с приоритетни инвестиционни проекти на линейната инфраструктура на общинските администрации. Тези проекти са в три направления – ВиК инфраструктура, улична мрежа и пътища. Включените в този списък обекти бяха разгледани и анализирани. От тях бяха селектирани тези проекти, които имат проектна готовност, разрешения за строеж и са посочени от съответната общинска администрация като най-приоритетни. Предвид големия брой и стойност на обектите в списъка на Националното сдружение на общините в Република България беше приет подходът за всяка община да бъде включен по един обект по приоритетност и направление. За община Добричка са изпратени три обекта: „Рехабилитация на водопровод по улица „Първа“, село Бранище, „Рехабилитация на водопровод по улица „Първа“, село Славеево и „Рехабилитация на водопровод по улица „Първа“, село Батово. Като приоритетен за общината е посочен обект „Рехабилитация на водопровод по улица „Първа“, село Бранище“, който е включен в списъка на Министерски съвет от 30 септември тази година. Във връзка с това на 2 ноември тази година е подписано споразумение с община Добричка за трансфер на 107 967 лв. за изпълнение на дейности за обекта. Сумата представлява 50% от стойността на проекта. Първата част от нея вече е преведена по сметката на община Добричка.

Благодаря Ви, господин Министър. Да, наистина сумата, която е определена със сключеното споразумение, е преведена по сметката на община Добричка. Проблемът е в това, че вторите 50%, и всъщност пак искам да отбележа, че тази сума е без ДДС, с останалите 55% общината сама трябва да финансира проекта, а всички сме наясно, че няма предложен бюджет от Министерския съвет и всъщност общините вероятно, не само тази община, ще бъдат затруднени при реализирането на тези проекти, които наистина са много важни. И само едно уточнение. Става въпрос за един проект, а това е една трета от проекта. Всъщност целият проект, както и Вие казахте и аз споменах, обхваща три населени места. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Димитрова. Дуплика, господин Министър? Критериите, които бяха във връзка със срещата, която бяхме направили със Сдружението на общините, тъй като аз лично съм я водил срещата и това беше на четвъртия и петия ден, откакто станах министър, критериите бяха в зависимост от това дали една община е голяма, средна или малка. Бяха определени критерии – големина на финансирането и другият критерий беше да има разрешение за строеж. Даде се възможност на базата на тези критерии всяка община да избере свой собствен приоритет. Така че в случая това, което е показано като първи приоритет и, разбира се, е отговаряло на възможностите за финансиране на съответната община, пак казвам, във връзка с обстоятелството една община дали е от по-големите, средните или по-малките общини. Фактически такъв беше целият разговор, който протече със Сдружението на общините, и такова беше решението, което бяхме взели единодушно. Тоест те го взеха, ние се съобразихме с него. Така че принципът на финансирането е строго определен съгласно срещата, която беше направена при мен с Националното сдружение на общините в България. Естествено, то е съобразено изцяло с исканията с исканията на кметовете, както съответното класиране на първо, второ или трето място по необходимост на самите инфраструктурни обекти. Така че мисля това, което сме направили, е било това, което на практика Сдружението на общините е представлявало всичките общини. Благодаря Ви, господин Министър. Следващият въпрос към Вас отново е от народния представител Мая Димитрова. Заповядайте, госпожо Димитрова. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Министър, колеги! Въпросът ми е свързан с предходния въпрос. Този път ще бъда по-кратка, макар че получих част от отговора от министъра. С Решение на Министерския съвет е одобрен списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления за целево финансиране съгласно приложението за общински пътища, за улична мрежа и за ВиК инфраструктура. Видно от Приложението, в списъка са включени различни общини с различни проекти, като целевото финансиране варира от 30 537 лв. до 9 млн. лв. В тази връзка, господин Министър, въпросът ми към Вас е: по какъв начин и по какви критерии определихте обектите за целево финансиране – брой население, степен на готовност на проектите, неотложност или по други критерии? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: И аз Ви благодаря. Господин Министър, заповядайте за отговор.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

аз мисля, може би ще трябва да се повторя, но мисля, казах по какъв начин бяха определени критериите. Те бяха направени единствено и само ръководени от искането на Националното сдружение на общините и съгласно исканията на самите кметове. Съвсем е ясно на всички, че с 400 милиона ние не можем да осигурим да възстановим или да коригираме и да оправим голяма част от общинската инфраструктура. За нея трябват, разбира се, много, много повече пари. Така че това, което сме направили, е, пак казвам, съобразили сме се единствено и изцяло с желанието на общинските администрации. По въпроса. Във връзка и с предишното Ви питане, защото казахте: какво ще стане с другите 50% и за това, че Министерският съвет не предлага бюджет,

кой ще е министър на регионалното развитие, но съвсем логично е да подходи и да намери възможност да бъдат инвестирани, тоест и останалите пари за общините. Естествено, аз още когато водихме срещата, казах на всеки да си направи точна сметка – да не стане така, че ако в един момент в следващата година, за която поне този служебен кабинет към онзи момент не можеше да поеме никакъв ангажимент, в следващата година би трябвало всеки да си направи сметката, че ако не получи парите, трябва да намери начин да завърши строителството, особено когато се касае за обекти, които са свързани с ВиК мрежата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин Министър. Реплика имате ли, госпожо Благодаря Ви. Господин Министър, още със задаването на втория въпрос уточних, че съм получила част от отговорите на въпроса. Това, което искам да кажа, е, че действително е важно колко е голяма общината, но искам да отбележа, че община Добричка в област Добрич е една от общините, която е с 67 населени места и в тези населени места положението не е по-добро от това, което е в току-що коментирания от нас проект. Така че се надявам, независимо от това дали ще останем с този бюджет, дали ще има нов бюджет, правителството – дали редовно или служебно, наистина да изпълни ангажиментите си по отношение на тези проекти. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Димитрова. Искате ли дуплика, господин Министър? Не. Следващият въпрос е на народния представител Славена Точева относно обходен път на град Провадия. Заповядайте, госпожо Точева. Благодаря, господин Председател. Многократно сме информирали за неотложната необходимост от осигуряване на средства за възлагане на ново проектиране и рестартиране на обект „Път III-208 обход на град Провадия“. Както е известно, път Ветрино – Провадия – Айтос пресича автомагистрала „Хемус“ и е най-краткият между североизточната и южната част на България, което го превръща в предпочитан маршрут за тежкотоварните автомобили от Девненската промишлена зона и пристанище Варна към пристанище Бургас и вътрешността на страната. Основен проблем на горепосочения маршрут е, че пътят пресича целия град. Тежкотоварни автомобили по 30 – 40 тона минават през цялото денонощие по него, създават предпоставки за пътни инциденти, увеличеният трафик буквално тресе и руши къщи, жилищни сгради, детски градини и училища наоколо, поврежда настилката и силно замърсява въздуха със серен диоксид. Налице са множество аварии на улични водопроводи, отводнителни шахти и шахти на битовата канализация. След пускане в експлоатация на реновираната пътна отсечка Айтос – Провадия трафикът на превозни средства през град Провадия се увеличи значително. През 2021 г. е получено писмо от Агенция „Пътна инфраструктура“, че има изготвено задание за проектиране и е обявена обществена поръчка за изготвяне на проект за околовръстен път на град Провадия. На 26 май 2022 г., по времето на правителството на Кирил Петков, е получено писмо от Агенция „Пътна инфраструктура“, че поръчката е прекратена поради отказ от участника, което категорично не отговаря на истината. Предвид изложеното, моля да бъде предоставена информация в какъв срок ще бъде обявена нова обществена поръчка, съответно избран изпълнител за изготвяне на проект за околовръстния път на град Провадия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Точева. Господин Министър, заповядайте за отговор.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 по данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ изграждането на обходния път на град Провадия е включено в нейната инвестиционна програма. С изпълнението на трасето ще се облекчи трафикът, преминаващ през централната градска среда, ще се подобрят качествата на атмосферния въздух, ще се намали шумовото замърсяване и вибрациите и не на последно място, ще се повиши многократно безопасността на движение. През миналата година Агенцията е била стартирала обществена поръчка за изработване на технически проект за обходния път. На 26 май 2022 г. тя е била прекратена след отказ на първия и втория класирани участници да сключат договор за изпълнител на обществената поръчка за „Изработване на технически проект за „Обходен път на град Провадия“ с приблизителна дължина 5 километра“. Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела действия за обявяването на нова обществена поръчка в открита процедура за проектиране, която включва изработване на технически проект и проект на подробен устройствен план. Прогнозният срок е началото е началото на 2023 г. След сключване на договора и след изработване на първия етап от техническия проект ще бъде уведомен компетентният орган по околна среда, като срокът за завършване на проектирането е пряко свързан с процедурата по Закона за опазване на околната среда, която ще бъде указана от същия орган. Следва да се има предвид, че проучвателните и проектните работи за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии завършват с изработване на парцеларен план, чрез който се определят площите, подлежащи на отчуждаване с цел реализиране на строителството. За одобряване проекта на подробния устройствен план е необходимо да бъде проведена и завършена екологичната

въпроса си и в следващите два въпроса, и в отношението, с това, което казахме днес – и като отношение, и като въпрос, тъй като темата ще се преповтори с изслушването по първа точка от дневния ред. Но тази тема е актуална и колкото пъти да провеждаме заседание по нея, било то в парламентарния контрол с въпроси и питания, било в конкретни нарочни изслушвания, тя няма да загуби актуалност, напротив, трябва да се решават проблемите в пътния сектор. Така че, уважаеми господин Министър, в редица свои публични изяви декларирате, че развитието на пътната инфраструктура в България, в частност доизграждането на автомагистралите „Хемус“, „Струма“, Русе – Велико Търново и „Европа“, както и на скоростния път Видин – Ботевград, е Ваш основен приоритет. В някои от случаите наблягате на стратегическия контекст на темата, както и днес в изслушването. В други – на проблемите, които стоят пред Вас в качеството Ви на министър на регионалното развитие и благоустройството, как са възникнали тези проблеми и какви са решенията. Но във всичките си изяви завявате, че Вашата категорична позиция е тяхното успешно финализиране. В този смисъл конкретното ни питане ни към Вас е: какви действия сте предприели Вие и подопечните Ви структури, за да ускорите работата по завършването на тези изключително важни инфраструктурни обекти? Благодаря Ви. Благодаря, господин Нанков. Министър Шишков, имате думата за отговор на питането.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 който така или иначе е започнал от доста години назад, и най-вероятно всички искаме да го ускорим максимално бързо. Сега няма да чета надълго списъка, който са ми приготвили колегите, защото, освен че го знам наизуст и днес го дебатирахме, само ще повторя

Знаете много добре, че сроковете бяха 2023 – 2024 г. Моята прогноза в момента е, че вече сме се забавили с тези 7 – 8 месеца, надявам се да са

отчуждаването. Като казвам – на финала, има постановление на Министерския съвет, буквално са платени почти абсолютно всички имоти, които са за отчуждаване, така че се надявам съвсем скоро, може би до около 15 дена, да имаме финал и за лот 6 и да имаме възможност за издаване на разрешение за строеж. Лот 7 и 8 имах възможността да го коментирам. Казах, че и в двата лота има проблеми – веднъж с едно ловно стопанство, втори път с една зона, в която има складове за боеприпаси. Тоест там в момента вече е започнало проектирането в идейна фаза, тоест как да бъдат изместени част от тези лотове, за да може да бъде продължено строителството. Лот е финализиран. Казах, че областният управител на Търговище сподели с мен, че е завършена процедурата по решение на Общинския съвет с едно гробище, магистралата минава периферно до едно гробище. Там в момента ще се предвиди започване на процедура за

За магистрала „Струма“ мисля, че говорихме много надълго и нашироко. В нея обаче – ще повторя – има един проблем със свлачището, тоест в това, което в момента се строи. Свлачището, което се е случило през септември месец 2020 г., малко след Благоевград мога да Ви уверя, че наистина сме направили всичко възможно. В рамките на миналия служебен кабинет като заместник регионален министър го бях установил този проблем, тогава възложих да се направи проект за укрепване на свлачището. В момента, в който станах регионален министър, поисках и попитах какво се е случило с проекта – беше ми отговорено, че има изработен идеен проект. Оттогава се работи технически проект, непрекъснато съм в диалог с проектантите, очаквам всеки момент да бъде предоставен за одобряване техническият проект за укрепване на свлачището, така че да има възможност магистрала „Струма“ в този си участък да бъде въведена в експлоатация. Най-вероятно това, което ще може технически да се извърши, е да бъде пуснато движението в едната посока – от Гърция към София, това е посоката фактически, която не е непосредствено до голямото свлачище. И тунелите са готови. А след като се довърши самото укрепване на свлачището, да бъде пуснато движението и в другата посока. За дефилето мисля, че няма смисъл да се повтарям, защото го коментирахме безкрайно дълго и продължително. Скоростния път Видин – Ботевград също мисля, че го коментирахме дълго. За магистрала „Европа“ ще повторя това, което съм казвал включително и в медиите – че, за съжаление, първият участък беше изключително забавен, тоест най-близкият до София, между София и Сливница. Одобрих подробен устройствен план. В момента активно се отчуждава, но за съжаление, участъкът е забавен изключително много като процедиране на подробен устройствен план, очевидно и като проекти. И за съжаление, тъй като това е в рамките на в рамките на европейска програма, започваме да имаме голям проблем как ще бъде завършен. И той очевидно няма да може да бъде завършен до края на 2023 г. За магистрала „Европа“ има и още един проблем, той е свързан с едни 150 метра преди Калотина. Този проблем също е във финалната фаза на решаване, тъй като там магистралата завършваше непосредствено преди пункта и 100 метра беше останал двулентов път. За магистрала Русе – Велико Търново има одобрени два подробни устройствени плана, има сключен договор за инженеринг, който е за технически проекти за строителство – там също имаме проблем. Да Ви информирам всички: проблем с краен срок – с ОВОС, защото трябва да имаме готово разрешение за строеж и да започне строителството в рамките, доколкото не се лъжа, на септември месец следващата година. Тоест дотогава ние трябва да сме извършили отчуждаването и трябва да имаме готови проекти. Надявам се, че с действията, които успяхме да направим – да одобрим подробния устройствен план, да отчуждим, да възложим строителството, ще може да се влезе в срока и да започне да се изпълнява строителството, преди, разбира се, да изтече

Имате ли уточняващи въпроси? Госпожа Аврамова, заповядайте. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! В продължение на анализа, който с господин Нанков правите на Вашите публични изказвания, има едно нещо, което мен лично ме притеснява и което бих коментирала. Вие обичате във всичките си публични изяви да коментирате това, че няма проекти, че не сте заварили проекти, че не е проектирано, че не са изготвени подробни устройствени планове. Абсолютно не съм съгласна с това, което казвате. Първо, защото, ако има подробни устройствени планове, които са процедирани за всички магистрали и пътища в България, ако има изготвени и одобрени проекти и издадени разрешения за строеж за всички магистрали и скоростни пътища, ако те са построени, тогава това Министерство, Агенция „Пътна инфраструктура“ би се занимавала само с текущ ремонт, но това, разбира се, не е така не само по финансови причини, а и административни такива. Вие самият виждате, че всяко нещо отнема време. Затова сме работили поетапно, затова сме възлагали поетапно и затова строим поетапно магистралите и скоростните пътища. И тъй като в конкретика – само да отбележа, че магистрала „Европа“, както Вие визирате само един участък от нея, да отбележим, че има друг, завършен участък, който ние сме завършили, и един, който е пред завършване, така че не е само този, който предстои да бъде построен. За незаконното строителство, което също така във всяко едно свое изказване и в днешния ден казвате – незаконното строителство на лот 4 и 5, ние никога не сме виждали документ, с който това незаконно строителство е констатирано, и документите, които законът изисква да бъдат издадени за констатиране на незаконно строителство. Моите уточняващи въпроси, тъй като не чухме конкретика, например ще се спра на пътя от Ружинци до Мездра, това е част от пътя Мездра – Видин – Ботевград, кога ще има разрешение за строеж на участъка от Ружинци до Монтана, от Монтана до Враца? За мен е изключително важно да чуя от Вас какво е предприето за околовръстния път на Враца, който трябваше да има изготвен подробен устройствен план. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН

моят и Вашият се разминават с това какви проекти трябва да има като подробни устройствени планове, но никога не съм казал, че не сте направили много неща. Разбира се, направени са. Разбира се, че и част от тези ПУП-ове, които сега съм одобрил, сте започнали да ги правите, тоест в управлението още на ГЕРБ, най-малкото са започнали ОВОС, най-малкото са започнали процедури и точно затова сега, за всичките нови обекти, Вие ме питате, народните представители, кога ще започне строителството и аз Ви казвам, че сега е процедура на ОВОС. Това всичките го знаем, че е много бавно и мъчително. Затова моят критерии се разминава с Вашия, не за друго, а защото заради бавните процедури според мен беше наистина по разумно да се направят процедурите за всичките магистрали, за да знаем, тоест да не ни губи времето в момента. Но на Вашия въпрос, частта, която е от Ружинци до Монтана, аз мисля, че го казах днес в залата, но пак ще го повторя, там е на финала процедурата по отчуждаване, така че там ще може да бъде започнато съвсем скоро. Веднага Ви казвам, на финала е процедурата да бъде внесена в Министерския съвет за постановление на Министерския съвет за отчуждаване. Това, което

ще може в следващия период да може да се издаде разрешение за строеж, за да се започне този участък. За другите участъци обаче, аз го казах, че няма трасе, няма трасе, има проблем пак със склад за боеприпаси. Така че в тази част в момента съм ангажирал колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ да намерят начин, тоест до каква степен може да бъде променено трасето, за да може да се изработи нов подробен устройствен план. Така че там, за съжаление, сме в изключително начална фаза в абсолютно всяко едно от нещата. За съжаление, е така. Затова казвам, че част от проектите и концепциите, които са правени, за съжаление, не са били финализирани. Част от тях, разбира се, и това също е част от реда на нещата, не ме разбирайте погрешно, че аз казвам, че се проектира лошо, част от нещата, спецификата спецификата на проектирането, такова нещо може да се случи и затова казвам, ако се случват малко по-навреме, нещата можеше наистина да не са в тази ситуация. Ситуацията, в която нямаме докрай проектирани магистрали, е точно тази. Благодаря Ви, господин Министър. Отношение по отговорите ще вземете ли? Господин Нанков, заповядайте.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 И проектират понякога, тъй като говорите за проектиране. НИКОЛАЙ НАНКОВ: Понякога проектират, но са визионери хора, което влиза в една особена колизия с качество на служебен министър, цитирайки Вашия премиер Гълъб Донев. Аз преди малко споменах какво имам предвид. Ще го доразвия с едно изречение. Всички онези неща, които казвате, са стратегическият план на държавата на база на Националната транспортна стратегия, приета 2017 г., актуализацията е 2020 г., с всички онези политики, които в пътния сектор ще са за следващите 10 години. А ние не получихме даже един бюджет за следващата 2023 г., но това е колизията вътре в Министерския съвет, без да правя повече коментари по темата. Много време отделихме на магистралите днес. Ще продължа само с три извода от това, което чухме от Вашите отговори. Правилно казахте, забавяне на подробен устройствен план за лота на магистрала „Европа“, първият лот. двата лота, единият готов, другият приключен, ПУП-ът се забави последната година и седем осем месеца. И ние това коментираме, защо се бавят тези устройствени процедури? И не е само на автомагистрала „Европа“, между другото. И на автомагистрала „Хемус“, и на скоростния път Русе – Велико Търново. Тези процедури умишлено се спъваха и се бавеха от регионалното ведомство. Основно в последните девет-десет месеца преди да станете служебен министър, но когато бяхте служебен заместник-министър, отново се бавеха тези процедури, според нас чисто, за да се разтяга политическата дъвка видите ли едни аванси са платени по едни незаконни договори, ин хаус, както Вие ги определихте, или някои Ваши колеги, и не се строи. Ами как да влезе строителят да строи, като няма съответно строително разрешение, как да влезе да строи? Нищо не се правеше, за да може тази дъвка да се използва в предизборната кампания – една, втора, трета, та и четвърта такава. А Вие плащате по тези договори. Те, ако бяха лоши, лоши, щяхте да ги прекратите. Един лош договор, тук има юристи, брилянтни юристи, един договор, който е нищожен или недействителен по своята същност, в случая говорим за нищожен и унищожаем такъв,

Благодаря Ви, господин Нанков. Следващият въпрос е от народния представител Бранимир Балачев относно финансирането на автомагистрала „Черно море“. Заповядайте да развиете въпроса си, господин Балачев.

Провокацията да задам този въпрос от името на жителите на Източна България, не само на Варненския регион, беше формално пресконференцията, която Вие дадохте на 27 септември и посочихте като един от приоритетните проекти магистрала „Черно море“, като ние, специално варненци, свързваме магистрала „Черно море“ с втория мост над било то Варненското или Гебедженското езеро, Белославското както е известно,

В тази връзка обаче имам няколко въпроса, свързани с това дали този идеен проект, тъй като има известно недоволство, най-вече на природозащитните организации относно това дали ще бъдат засегнати защитените местности „Яйлата“

южната магистрала с Констанца, тя е важна за нашия регион с оглед на това, че тя според нас ще развие и ще обогати индустриалните зони, които смятаме да правим в близост до Варна, така ще спомогне за развитието на туризма. Отделно от това, което също е много важно, мястото на магистралата като трасе, от една страна, непосредствено до Варненското езеро, и преминаването на втория мост над Варненското езеро, е свързано и с разширяването на града, тъй като знаете, че Варна вече е презастроена

има ли осигурено наистина финансиране? Тук няма да говорим за това, че от военна гледна точка този проект е интересен, с оглед на това, което президентът подписа – проектът за трите морета,

Заповядайте за отговор, господин Шишков. Искам да помоля колегите народни представители да бъдат по-стегнати в обосновката на въпросите си, всички превишават времето. Не за друго, а има много въпроси, да можем да ги приключим днес. Заповядайте за отговор, господин Министър.

На 16 юли 2021 г. на заседание на Експертния технико-икономически съвет (ЕТИС) на Агенцията е било предложено в следващия етап на проектиране, след провеждане на екологичните процедури, трасето на автомагистралата да се развие по комбинация от предложените варианти, а те са били: оранжева, розова, светлосиня, както и комбиниран вариант лилав. За представените вариантни решения са били предприети необходимите действия за провеждане на относимите процедури по Закона за опазване на околната среда и водите и Закона за биоразнообразието. През март 2022 г. АПИ е била представила пред Министерството на околната среда и водите – МОСВ, уведомление за инвестиционно предложение „Разширен идеен проект за АМ „Черно море“. В отговора през май от АПИ е била изискана допълнителна информация, която да бъде представена в срок до три месеца. Тя се състои в следните пунктове: Засягане на защитени местности и зони и техните режими: – Всички варианти на трасе не са били допустими спрямо режима на защитена зона „Ахелой – Равда – Несебър“, въведен със заповедта за обявяването ѝ. Съгласно т. 5.12. от Заповедта за обявяване обявяване на защитената зона в границите на зоната се забранява „промяна предназначението на земеделски земи и горски територии, освен ако това не се предвижда във влязъл в сила общ устройствен план, с изключение на имоти в границите на населените места и селищните образувания“. Посочено е, че предложените варианти засягат земеделски територии в границата на община Несебър, но към момента общината няма одобрен и влязъл в сила Общ устройствен план. Инвестиционното предложение е допустимо по син вариант, спрямо режимите на защитената територия „Яйлата“, въведени със заповедта за обявяването ѝ, тъй като е посочено, че защитената местност няма да се засегне. По зелен, светлосин, розов и оранжев вариант инвестиционното предложение е недопустимо спрямо режийните защитени територии и „Яйлата“, „Побити камъни“, въведени със заповедта за обявяването ѝ. Под червения и лилавия вариант, инвестиционното предложение е недопустимо спрямо режимите на защитените територии и „Яйлата“, въведени със заповедта за обявяването ѝ. Мисля, че това беше във връзка със защитените територии. Относно финансирането това, което мога категорично да Ви кажа със сигурност при този начален етап на процедурата, в рамките на следващата година няма как да стигнем до разрешение за строеж, тоест в момента трябва да се изчисти процедурата с ОВОС, да се изчисти окончателно трасето, да се направи идеен проект, да се направи подробен устройствен план и да бъде отчуждено. Тоест, това в рамките на следващата година – средствата, които ще трябва да бъдат финансирани, са единствено и само за проектиране, които, разбира се, са много малко в сравнение със средствата, които следва да бъдат давани в рамките на строителството.

Заповядайте, госпожо Недева, да развиете въпроса Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Моят въпрос е относно водоснабдителната система Доспат – Въча. Водоснабдяването на град Пловдив и област Пловдив се осъществява основно от сондажни шахтови кладенци, изградени в терасите на река Въча, река Марица и техните притоци. В настоящия момент водоснабдяването на град Пловдив основно се извършва от 54 броя тръбни сондажни кладенци, водите от които посредством четири броя помпени станции се подават във водопроводната мрежа. Водоснабдяването на квартал „Коматево“ и селата Първенец и Храбрино се извършва от ръчно водохващане на река Търмъшка през помпената станция „Храбрино“. Тринадесет от 54-те кладенци са подменени, а по-голямата част от останалите се намират в края на експлоатационния си период. Оборудването им е амортизирано и с изтекъл срок на годност. Помпените агрегати в основните помпени станции са в близост до реката, което е причина за наводняването им и тогава водоподаването в разпределителната мрежа на града се прекъсва, а при следаварийното им пускане качеството на водата е силно влошено. Помпените станции са на постоянен денонощен режим на работа, не е подсигурен контрол и автоматизация на процеса, поради което разходите за електроенергия са изключително високи към момента и ВиК дружествата генерират огромни разходи в това перо, което оказва вече влияние и на оперативната им дейност. Тези предпоставки, а и още много други, са наложили търсенето на алтернативен вариант за водоснабдяване на града с водоизточник в северните склонове на Родопите. Имайки примера от замърсяването на река Марица в Хасковска област и наложителното спиране на водата на повече от 50 селища наблизо, както и отчетените преди време високи стойности на манган в питейната вода на село Брестовица и околността, проектът Въча добива все по сериозна важност за Пловдив и областта. На база изложеното, въпросът ми към Вас е на какъв етап е съгласуването на предпроектното проучване на обект „Водоснабдителна система за водоснабдяване на град Пловдив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

от каскада „Въча“ е възникнала през 60-те – 70-те години на миналия век, в периода на изграждане на хидроенергийния комплекс - каскада „Доспат – Въча“, като в баланса на водните маси на каскадата е била предвидена възможност за осигуряване на питейна вода за град Пловдив. Първите проучвания са били направени през 80-те години. В следващите години проучванията са били разширени, като е било предвидено водоснабдяване на населени места както от област Пловдив, така и от област Хасково. Последната разработка е била възложена от Областна администрация – Пловдив, през 2019 г. за изготвяне на прединвестиционно проучване за обект „Водоснабдителна система за водоснабдяване на град Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада „Доспат – Въча“. Обръщам внимание, че за обекти от подобен мащаб, които по индикативни данни са на стойност близо 1 млрд. лв., е необходим значителен период от време за подготовката на пълна проектна документация, провеждане на устройствени процедури, учредяване на санитарно-охранителни зони около язовирите, обезщетения, разрешителни съгласно действащото строително и екологично законодателство, както и за реализиране на строително-монтажни работи. Като се вземат предвид промените в климата, периодите на засушаване и повишените изисквания към качеството на питейната вода, то проучването и реализирането на водоснабдяване от каскада „Доспат – Въча“ за областите Пловдив и Хасково в дългосрочен план може да бъде определено като целесъобразно. По отношение на предприетите мерки за подобряване на водоснабдяването в област Пловдив бих искал да напомня, че в момента „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, град Пловдив изпълнява проект на стойност 144 млн. лв.,

един етап от реализацията му. Още през месец юни тази година МРРБ е било потвърдило готовността за номиниране на свои представители. Министерството оказва и ще продължи да оказва максимално съдействие в рамките на своите компетенции за реализирането проекти, които са насочени към подобряване на водоснабдяването на населените места. Благодаря Ви, господин Министър. Реплика има ли? Заповядайте.

незнайно защо няма никакво развитие. Бяха направени корекции по него 2020 г. по препоръки на всички органи, през които мина. На експертен съвет беше отказано и оттам нататък няма никакво развитие по въпроса. Това е предпроектно проучване – не проектно. Проектното проучване е ясно, че там има много последващи процедури – отчуждителни, и така нататък, концесия или държавата ще изпълнява. Там въпросите са много. Какво се случи с предпроектното проучване?

Конкретно ще направя проучване и ще Ви отговоря, тъй като нещата са съвсем конкретни. За съжаление, в краткия срок, в който е служебният кабинет, мисля, че достатъчно много неща имаше, които спешно трябваше да свършим. Не казвам, че това не е спешно. Още повече, виждате, че и колегите, които са Ви подготвили отговора, всички са на мнение, че това е изключително важно за целия регион. Така че ще го имам предвид. Ще потърся докъде е стигнала преписката. Ще потърся защо нищо не се е случило във времето назад. Ще направим всичко възможно, тъй като наистина даже и да няма финансиране, това не пречи проектът да напредне с максимално бързи темпове, за да може с проекта да се търси финансирането, а не да се търси финансирането без проекта. Благодаря Ви, господин Министър. Следващият въпрос е от народния представител Николай Денков. Заповядайте, господин Денков. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Шумен е известен най-вече с неговата красива природа и богатата палитра от исторически и археологически паметници. За съжаление, през последните години град Шумен стана още по-известен с многобройните проблеми във водоснабдителния цикъл, с многобройните аварии, ниското качество на водата, загубите, които са над 60% във водоснабдителната система. Поради това хората в град Шумен са изключително обезпокоени от това какво се случва и как може да се променят и да се решат тези проблеми. За програмния период 2014 – 2021 г. бяха предвидени средства за подмяна и основен ремонт на водоснабдителния водопровод от язовир „Тича“ до град Шумен, а също така и за завършване на водопречиствателна станция, през която да минава водата преди да влезе в града. За съжаление, времето минава, крайният срок за изпълнение на Проекта и отчитане на средствата наближава, а няма никакви признаци, че тези ремонтни дейности и тази пречиствателна станция ще бъдат довършени. Нещо повече – няма индикации, че водопроводът изобщо ще мине през пречиствателната станция, което поставя въпроса как изобщо е планиран целият този процес? Затова въпросът към Вас е: има ли яснота какво се случва с тези ремонти? Ще бъдат ли извършени навреме? Ще бъдат ли извършени качествено, така че да има промяна във водоснабдяването, качеството на водата? Също така дали ще бъдат използвани средствата по предназначение?

реконструкция на довеждащ водопровод от язовир „Тича“ до напорен водоем с обем 13 000 кубически метра – град Шумен; изграждане и изпълнение на основен ремонт на техническа инфраструктура за водоснабдяване и канализация на град Шумен. Въпреки констатираното отклонение от графика за обект „Пречиствателна станция за питейни води за водоснабдителна система Шумен“ към днешна дата са изпълнени 92% от строително-монтажните работи. Планира се обектът да бъде завършен на 100% до месец. Оптимизирани са строителните процеси и е доставено 90% от оборудването. оборудването. След приключване на строителството ще се проведат 72-часови проби и обучения на персонала на пречиствателната станция. Съгласно процедурите, описани в Плана за мониторинг и контрол на проектните дейности по проекта, няма индикации и казуси, които да компрометират качественото завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация. Предстои откриване на строителни площадки за всички инженерингови обекти, като основните са: „Инженеринг – реконструкция на довеждащ водопровод от язовир „Тича“ до разпределителна шахта „Търговище“. Инвестиционните проекти за него са внесени в Областна администрация – Шумен, за издаване на разрешение за строеж; „Инженеринг – реконструкция на довеждащ водопровод от разпределителна шахта Велики Преслав до помпена станция „1300“, за който инвестиционните проекти са съгласувани с отговорните институции. Възложено е изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, след което ще се процедира разрешение за строеж; „Инженеринг – реконструкция на довеждащ водопровод от разпределителна шахта „Търговище“ до разпределителна шахта „Велики Преслав“ и от помпена станция „1300“ до напорен водоем „13 хил. куб. м“, за който инвестиционните проекти са внесени в Областната администрация – Шумен за издаване на разрешение за строеж; „Инженеринг – изпълнение на основен ремонт на техническата инфраструктура за водоснабдяване на град Шумен“ – инвестиционните проекти са внесени в Община Шумен за издаване на разрешение за строеж. Изискани са допълнително специализирани план-схеми. Последните са изработени и внесени за утвърждаване, след което разрешението за строеж ще влезе в сила; „Инженеринг – канализационна система на град Шумен“ – инвестиционните проекти са внесени в Община Шумен за издаване на разрешение за строеж. Изискани са допълнително специализирани план-схеми. Последните са изработени и внесени за утвърждаване, след което разрешението за строеж ще влезе в сила. Успоредно с процедурите по издаване на разрешения за строеж за инженеринговите обекти, възложителят в тясно сътрудничество с всички участници в строителния процес е разпоредил на отговорните лица да подготвят документи за откриване на строителните площадки, за да се съкратят максимално сроковете до същинския старт на строителството. По информация от ВиК – Шумен, са били предприети следните мерки за срочното и качествено приключване на основните дейности по договора за безвъзмездна финансова помощ в срока на програмния период Оперативна програма „Околна среда 2014 –2020 г.“: – стартиране на процедура по предварително изпълнение на разрешенията за строеж на стратегическите инженерингови обекти; – изискани са били актуализирани линейни графици за изпълнение на строително-монтажни работи от изпълнителите по основните дейности, в които изпълнителите са декларирали, че максималният срок за приключване на обектите за инженеринг при изключване на форсмажорни обстоятелства е в срок до месец декември 2023 г.; – съгласно представените линейни графици на всеки обект ще се изпълняват успоредно по няколко подобекта от различни бригади и допълнителна механизация; – успоредно с процедурите по издаване на разрешения за строеж се изготвят и документи за откриване на строителните площадки; – провеждат се ежеседмични срещи на възложителя и звеното за управление на проекта с изпълнители, отговорни институции и заинтересовани страни с цел срочно и качествено реализиране на дейностите по проекта; – към днешна дата всички изпълнители са декларирали, че необходимите им за изпълнение на обектите строителни материали са заявени към доставчиците, като голяма част вече са и доставени в складове на строителите. Изпълнителите допълнително са предоставили на възложителя актуализирани работни програми, в които са отчели техническите възможности за оптимизация на строителния процес като едновременно стартиране на строително-монтажните работи на няколко фронта по трасето на водопроводите и канализационните клонове, осигуряване на допълнителна строителна техника и работна ръка. Съгласно предоставените от ВиК – Шумен, справки и информация на „Български ВиК холдинг“ ЕАД за напредъка по изпълнение на дейностите по административния договор, стратегическите обекти в област Шумен за реконструкция и доизграждане на водоснабдителната и канализационната мрежа, при изключване на форсмажорни обстоятелства, биха се изпълнили в рамките на крайните срокове за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. След успешното приключване на всички дейности, заложени в проект

Благодаря, господин Председател. Господин Министър, моля да ми отговорите с да или не. Разбрах ли правилно, че пречиствателната станция е почти завършена на 92%, че се очаква тя да влезе в срок, но в същото време по отношение на водопровода не само че не е започнала същинската работа, но ние даже нямаме разрешения за строеж, издадени за за целия участък, за водопровода, който трябва да се ремонтира? Така че ние имаме някакви обещания, че вероятно това ще бъде извършено, но в същото време нямаме разрешенията да започнем строителството, което означава, че сме в пълна неизвестност. Благодаря Ви, господин Денков. Господин Министър – за дуплика. Беше Ви зададен и допълнителен въпрос в репликата. Уважаеми господин Денков, правилно сте разбрали – единственото като информация, която ми е подадена, е, че е почти готова пречиствателната станция. Конкретното Ви питане за ситуацията с ВиК – Шумен, е, защото най-вероятно знаете на място какво се случва, тоест по-точно какво не се е случило.

да ги завършат, защото това е изключително забавяне в другата част от подобектите в цялата територия. Така че още когато готвихме отговора, разбрах какъв е смисълът на питането. Благодаря Ви, господин Министър. Следва въпрос от народния представител Димитър Николов към министър Шишков. Заповядайте, господин Николов, да развиете въпроса Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, по време на свои приемни в избирателния си район Велико Търново представители на местната власт и най-вече група граждани от град Долна Оряховица заостриха вниманието ми върху риска, който крие републиканският път III-514, преминаващ в района на кметството на града и основното училище. Темата, за съжаление, отново придоби актуалност около драмата с неотдавна прегазеното 12-годишно дете в съседната община Лясковец. Лично аз никога не съм бил привърженик да се експлоатира човешката болка с каквито и да е цели. В района, за който споменах по-горе, е имало съоръжения, известни и популярни сред хората като „легнали полицаи“, които са премахнати след разпореждане на прокуратурата. Трафикът е около 2500 коли за денонощие. Като член и в качеството си на председател на Общинския съвет на община Горна Оряховица в периода 2019 – 2021 г. нееднократно сме повдигали въпроса пред Областното пътно управление, особено след смъртен случай в района на най-големия работодател в общината – Захарните заводи. Доколкото ми е известно, вече там са поставени подобни съоръжения, след като бях входирал въпроса. Коментирано е включително и изграждане на пешеходен мост, тип „пасарелка“. Давам си сметка, че ресурсът е ограничен, но каквито и да е мерки, взети навреме, биха ни позволили да вървим преди събитията, а не да търсим виновника за последствията. Предвид гореизложеното въпросът ми към Вас се състои в това: предприемат ли се мерки за поставяне на съвременни и съобразени с действащото към момента законодателство съоръжения, които да ограничат скоростта във въпросния рисков участък? Благодаря. Благодаря Ви, господин Николов. Господин Министър, заповядайте за отговор.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 Предприемането на допълнителни мерки за ограничаване на скоростта по републиканските пътища в чертите на урбанизирана територия се извършва съгласно Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях. Процедурата предвижда по инициатива на съответната община да се сформира комисия, в състава на която се включват представители на сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР, на общината и на Областното пътно управление, на чиято територия се намира републиканският път. Тя извършва оглед на участъка и взема решение за конкретни мерки, които следва да бъдат предприети за обезопасяването му. протокол се описват и ангажиментите на всяка от страните. През юни 2021 г. е било постъпило искане от кмета на община Горна Оряховица за съгласуване на проект за обект „Ограничаване скоростта на движение на моторни превозни средства и обезопасяване пешеходното движение чрез изграждане на изкуствени неравности (повдигнати пешеходни пътеки) на територията на град Горна Оряховица“. За подобряване безопасността на пешеходното движение,

Съгласно Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г. и Схема 3 пешеходните пътеки трябва да се изпълнят с ширина на пътеката (хоризонтална част) – м, параболична част от двете страни 1.80 м и височина 75 мм. Те трябва да се сигнализират с пътни знаци Д17 „Пешеходна пътека“, А18 „Пешеходна пътека“, А13 „Изкуствени неравности по платното за движение“ В26 (30 км/ч) „Забранено е движение със скорост, по-висока от означената“. Всички знаци от вертикалната сигнализация трябва да са светлоотразителни светлоотразителни съгласно Българския държавен стандарт. Хоризонталната маркировка се изпълнява по Наредба № 2/17 януари 2001 г. за сигнализиране на пътищата с пътна маркировка.

М8.1 се осветяват в съответствие с Българския държавен стандарт „Улично осветление“ поради голяма степен на опасност. В тази връзка на 9 юли 2021 г. Областно пътно управление – Велико Търново,

представения проект, част „Организация на движението“; – изграждането на повдигнатите пешеходни пътеки и тротоарите, монтирането на вертикалната сигнализация, уличното осветление и пешеходните парапети

пътеката при км 40+786 в района на „Захарни заводи“ АД. Към момента Агенция „Пътна инфраструктура“ е изпълнила своите ангажименти по отношение съгласуването на проекта и приемането с Протокол на вече изградените пътеки.

паркингите, пешеходните подлези, на осветлението и крайпътното озеленяване по републиканските пътища в урбанизираните територии се организира от съответната община. Контролът по спазването на Закона за движение по пътищата е от правомощията на Министерството на вътрешните работи.

зрителите и слушателите, които обръщат внимание. Новият председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Венцислав Ангелов, който 10 години заемаше длъжността „ръководител на Областно пътно управление“, прекрасно е запознат със ситуацията, така че се надявам да се отнесе максимално сериозно към проблема. Вече е изпълнена пътеката до Захарните заводи, докато му дойде редът и отговорът на моя въпрос. Наистина понякога дяволът е скрит в детайлите, така че трябва да бъдем особено внимателни и да не неглижираме, защото дори да спасим един човешки живот, ще има смисъл от нашето участие в управлението управлението и във властта. Благодаря Ви все пак. И нека понякога, когато Ви подготвят отговорите Вашите експерти, да ги превеждат малко на по-популярен език, за да могат гражданите, които са заинтересовани от въпроса, да разберат едва ли най-важното е да слушат наредбите, по които се осъществява това, за да разберат какво се предприема, за да се ограничи движението, скоростта и най-вече да се управляват правилно рисковете. И все пак благодаря Ви за отговора.

От 2018 г. кметът на село Тотлебен, община Пордим, област Плевен, до настоящия момент отправя неколкократно сигнали към Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областно управление – Плевен, за разрешаване на жизненоважния проблем на жителите на населеното място, а именно устройване на лента за лявозавиващите от главното направление към село Тотлебен, община Пордим, област Плевен. Скоростта и интензивността на участъка са изключително големи. Землището на селото е от другата страна на пътя, което предполага често пресичане на пътния участък на тежка земеделска техника. Статистиката показва, че тази отсечка от пътя е с голяма концентрация на ПТП-та, някои от тях завършващи с летален край. Според писмо от март месец 2018 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“ е налице необходимост от устройване на лента за лявозавиващите от главното направление към село Тотлебен, както и изработване на проект за промяна на организацията на движение в участъка с оглед осигуряване безопасността на кръстовището. През 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява кмета на село Тотлебен, че ще предвиди за следващата година изработване на технически проект за устройване на лента за лявозавиващото движение в този участък, който ще заложи в инвестиционната програма на Агенцията. На 8 февруари 2021 г. Агенцията след извинение за забавянето уведомява, че е възложила изготвянето на проектно решение за проблемния участък и съобразно средствата ще се възложи изпълнение на дейностите по промяна на постоянната организация на движение. На 15 юни 2021 г. областният управител на област Плевен уведомява кмета на населеното място, че такъв проект е изготвен, съгласуван е с Областна дирекция на МВР – Плевен, и със становище на Областно пътно управление – Плевен, е изпратен в Агенция „Пътна инфраструктура“ за одобряване. Поради липса на действия и протакане от страна на държавата жителите на селото предприеха на 23 ноември 2022 г. затваряне на главния път София – Русе при отбивката за село Тотлебен с жива верига. В тази връзка отправям към Вас следния въпрос: какви мерки са предприети за устройване на лента за лявозавиващо движение в участъка на кръстовището между републикански път I-3 Бяла – Ботевград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

В прединвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ е бил предвиден основен ремонт на първокласния път I-3 Гара Бяла – околовръстен път на Плевен, включително и преустройство на кръстовището за село Тотлебен.

На 23 септември тази година е била обявена обществена поръчка за ремонт на над 79 километра неремонтирани участъци от път I-3, от км 38+800 до км 88+842 и от км 106 до км 135.

били отворени постъпилите 13 оферти и в момента комисията ги разглежда. Наличието на проектна документация е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се предприемат конкретните строително-монтажни дейности, стойността и срокът им за изпълнение и ще се пристъпи към избора на изпълнители на ремонта и на строителния надзор. Аз обобщаващо единствено бих казал, тъй като гледах репортажа по телевизията, хората са останали с убеждението, че едва ли не ги лъже някой в момента. Да, така е, имало е направен проект специално за кръстовището и за левия завой на селото. Въпросът е, че в момента, тъй като целият път е в лошо състояние, в момента Агенция „Пътна инфраструктура“ е възложила цялостен проект на целия път, който, разбира се, това кръстовище и старият проект, който е бил изработен, ще бъде съобразен с новия проект. Така че селото ще има такова кръстовище, каквото го изисква, само че това ще се случи, след като бъде направен целият проект за ремонта на целия път и, разбира се, заедно с ремонта на целия път ще бъде направено и кръстовището. Тоест това все пак, въпреки че за селото не е най-добрият вариант, поради това че ще се забави самото изпълнение, чакайки целия път, но аз мисля, че за самия регион ремонтирането на целия път по начин, по който е предвиден като основен ремонт с проектиране, мисля, че би било по-добре.

Уважаеми господин Министър, че някой ги лъже хората от селото, това е факт. Моята информация е, че дори прокуратурата се е заинтересувала от случая и е започнала разследване. Дали е така, ще видим. Но все пак аз не разбирам кое наложи при готов технически проект за финансиране по текущите ремонти да се спре и започне нов голям проект по ремонта на главния път за тези близо 80 километра, за които споменахте, като в момента е на етап обществена поръчка за избор на експерт за изработване на технологичен проект. Процедурата, както знаете, е много дълга, ще отнеме години и с неясно финансиране. Вие казахте колко ще струва, но не е ясно подсигурено ли е финансиране и така нататък. Как ще отговорим на тези хора кога тези 150 метра, защото става въпрос за 150 метра асфалт кога ще се реализира това? Защото многократно им е отговаряно, че дори там това – намерено е временно решение, с ограничаващи скоростта знаци, но всъщност знаците са след кръстовището, а не преди него. Трябва ли да се случи такава тежка катастрофа като тази от вчера? Благодаря Ви. Изграждането на кръстовището с една допълнителна лента на практика предполага разширяване на пътя в този участък и това предполага да бъде основен ремонт. Така че, за да не продължаваме онази стара практика, за която днес си говорим цял ден в залата и си говорихме, включително и в Комисията по регионално развитие, мисля, че Агенция „Пътна инфраструктура“ правилно е подходила – веднъж, да направи поръчка за проект за основен ремонт на целия път и втори път, тъй като пътят наистина е в много лошо състояние. Относно това обаче, докато бъде направен целият ремонт на пътя и бъде осигурено безопасното кръстовище, за което хората са абсолютно прави да го искат, аз наистина ще обърна внимание, ако знаците не са там, където трябва, да обърна внимание на компетентните органи да поставят знаците така, че кръстовището да бъде по-безопасно към този момент. Разбира се, аз се надявам на максимално бързо развитие с одобряването на проекта и с издаването на разрешение за строеж и, разбира се, по най-бързия начин да бъде извършен основен ремонт на този път, защото аз мисля, че Вие по-добре от мен знаете, че пътят е в много лошо състояние. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН Преминаваме към следващия въпрос от Димо Георгиев Дренчев относно актуализация на избирателните списъци. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин служебен Министър, моят въпрос за разнообразие не е за разбити пътища или за непостроени магистрали. На 3 октомври 2022 г., един ден след поредните предсрочни парламентарни избори, бяха публикувани окончателните данни на Националния статистически институт от преброяването на населението, проведено през 2021 г. Според него населението на България наброява около 6 млн. 520 хил. човека спрямо 7 млн. 364 хил. човека десет години по-рано, тоест говорим за спад от грубо 844 хил. човека, или с 84 хил. човека всяка година през последното десетилетие е намалявало населението на страната. В същото време в избирателните списъци броят на избирателите е 6 млн. 602 хил. човека, или 830 хиляди повече, отколкото е цялото население на страната, заедно с децата. Тъй като хората губят все повече доверие в изборния процес и доказателство за това е непрекъснато спадащата избирателна активност, а сега и с допълнителното връщане на хартиените бюлетини ще се завърнат и така добре познатите ни практики по време на изборите с купуване на вота, като индийска нишка снимките на бюлетините всякакви други такива. Доколкото основната задача на служебното правителство е именно провеждане на честните избори, моля да получа отговор на въпроса дали работите по актуализация на избирателните списъци

уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Кирова!

Съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, чл. 11 и чл. 12, през 2021 г. обект на преброяването са били само българските граждани, живеещи обичайно в страната, но не и тези, които обичайно живеят извън Република България, които по различни данни са около 1,5 до 2 милиона души, тоест на практика преброяването не обхваща всички български граждани, а само успешно преброените от пребиваващите у нас. Един от основните принципи при провеждане на преброяването е декларативността, тоест гражданите имат свободата сами да посочват данни по тяхна преценка. За разлика от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република Законът за гражданската регистрация задължава в регистъра на населението, поддържан от Главна дирекция ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, да се вписват всички български граждани, независимо от местопребиваването местопребиваването им – в страната или чужбина, като гражданската регистрация на лицата се основава на актове за тяхното гражданско състояние, тоест зад всеки запис на лице в регистрите стои официален писмен документ, а не твърдение, както при преброяването. Съгласно чл. 23, ал. 1 и чл. 26 от Изборния кодекс, избирателните списъци се съставят от общинските администрации и се отпечатват въз основа на Националния регистър на населението от Главна дирекция ГРАО и включват всички български граждани, отговарящи на изискванията за избиратели, независимо от местопребиваването им – в страната или чужбина. Избирателните списъци се отпечатват по постоянен адрес, който задължително е в България за всички български граждани независимо от тяхното местоживеене. Преброяването е източник на информация по социални, демографски и икономически признаци и на данни за домакинствата и семействата в страната, които служат за вземане на информирани управленски решения в тези сфери, но нямат отношение към съставянето на избирателните списъци. От всичко, което изброих до момента, е видно, че разликите в обхвата на субектите, целите и методите при преброяването – анкетен метод, и при гражданската регистрация – вписване срещу документ, предполагат и разлика в данните.

Господин Министър, доколкото разбрах от отговора Ви, няма да има промяна в избирателните списъци и ще останат както са, ако имаме избори през март, тъй като само за Пернишка област например имаме около 10 хил. 200 човека повече в списъците, отколкото са пълнолетните граждани на областта, което малко поставя сянка върху честността на изборите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН Мисля, че отговорът беше изчерпателен на какъв принцип са списъците и на какъв принцип е станало преброяването. Така че в момента аз не виждам някакъв механизъм за промяна на тези факти. Тоест, ако наистина има законодателна инициатива от Ваша страна и нещо се промени чисто законово, разбира се, Министерството ще реагира. Така че в случая ситуацията е такава. Аз също, между другото, тъй като все пак съм архитект и тази материя не ми е най-силната, бях много изненадан и гледах много внимателно целия анализ, който колегите от ГРАО са подготвили, но, уверявам Ви, че нещата най-вероятно са точно така. ПРЕДСЕДАТЕЛ Следващият въпрос е от народния представител Любен Иванов относно чести спирания на водата в село Арчар и село Септемврийци в община Димово, област Видин. Благодаря, господин Председател. Господин Министър, питането ми към Вас е относно честите спирания на водата в село Арчар и село Септемврийци в община Димово, област Видин. Водоснабдяването на тези две населени места от област Видин се извършва от помпена станция „Добри дол“, която се експлоатира от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Монтана. От основния водопровод, който водоснабдява град Лом и прилежащите му населени места, е изградена байпасна връзка, експлоатирана от „ВиК“ ООД – Монтана, чрез която се водоснабдяват село Арчар и село Септемврийци. Освен байпасната връзка в помпена станция „Добри дол“ е монтирана и отделна помпа за селата Арчар и Септемврийци, която се използва само в аварийни ситуации. В началото на напорния водопровод за тези две села в района на помпената станция е монтиран арматурно-водомерен възел, чрез който се измерват водните количества за двете населени места. Чрез него „ВиК Видин“ ЕООД, заплаща потребените водни количества на „ВиК“ ООД – Монтана. „ВиК Видин“ ЕООД експлоатира водопровода след гореупоменатия арматурно-водомерен възел. В случай на авария „ВиК“ ООД – Монтана, преустановява водоподаването през основната байпасна връзка, като за селата Арчар и Септемврийци се подава вода посредством помпата за аварийни нужди. Параметрите на тази помпа обаче – напор и дебит, не са в състояние да осигурят нормалното водоподаване на потребителите на „ВиК Видин“ ЕООД в селата Арчар и Септемврийци. Поради тази причина при всяка авария в основния водопровод за град Лом по вътрешните водопроводи в помпена станция „Добри дол“ се нарушава и водоподаването към двете горецитирани села за различни периоди от време. Село Арчар е най-голямото село в област Видин с близо 3 хиляди човека. За големи периоди от време и доста често населението му остава без вода. Решението на проблема е „ВиК“ ЕООД – Монтана, да подмени съществуващата помпа за селата Арчар и Септемврийци с нова помпа, с необходимия напор и дебит, който да осигурява нормално водоподаване водоподаване към двете села. Години наред обаче това не се случва и подмяната е отлагана постоянно. Всичко това обрича населението на двете села на мизерия и невъзможност да поддържат домакинските си нужди за голяма част от годината. В тази връзка питането ми към Вас е: кога ще се предприемат действия за придобиване и монтиране на помпа за аварийни нужди с нужните параметри, достатъчни за осигуряване на нормалното подаване към селата Арчар и Септемврийци в община Димово? ПРЕДСЕДАТЕЛ

Арчар и Септемврийци се осъществява от Помпена станция „Добри дол“, която се намира на територията на област Монтана и се поддържа и експлоатира от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – град Монтана. При авария на напорния водопровод се включва резервен помпен агрегат, който обезпечава двете населени места, обслужвани от оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – град Видин. Същият осигурява необходимите водни количества и няма данни за проблеми с тяхното водоснабдяване. „Водоснабдяване и канализация“ ООД – град Монтана, и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – град Видин, са дружества към „Български ВиК холдинг“ ЕАД. На 10 ноември след авария на напорния водопровод в помпената станция е пуснат резервният помпен агрегат, който обаче също аварира. По спешност е монтиран и пуснат в действие друг помпен агрегат, който подава необходимите водни количества. Поради настъпилата авария е нарушено водоснабдяването на част от село Арчар. Авариралият участък от напорния водопровод се намира в равнинен терен, който се е наводнил, предвид което достъпът до мястото е затруднен и отстраняването на аварията се е забавило. На 15 ноември 2022 г. аварията е отстранена и е възстановена работата на изключения участък от напорния водопровод, както и директното водоснабдяване на село Арчар и село Септемврийци. Поради възникналата ситуация ВиК ООД – град Монтана, и ВиК ЕООД – град Видин, са постигнали договорка за купуване на втори резервен помпен агрегат за двете села след писмено заявление от страна на ВиК ЕООД – град Видин, относно необходимите параметри на помпата. Помпеният агрегат ще бъде доставен и монтиран през следващата седмица. Заповядайте. Не искате реплика. Добре. Преминаваме към следващ въпрос от Иван Валентинов Иванов относно изпълнение на водния цикъл на град Шумен по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. Заповядайте, господин Иванов. ИВАН

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Шишков, може би поради многото постъпили въпроси според мен трябваше този въпрос да бъде обединен с този на академик Денков, защото ние задаваме идентичен Предполагам, че от Вас ще чуя същия отговор на въпроса, който Ви задавам. Но фактът, че и двамата задаваме един и същи въпрос, означава едно и също нещо – тревогата на жителите на град Шумен е доста висока по отношение на това какво ще се случи с изпълнението на този проект, още повече че доста смени на директори на ВиК минаха през този период, откакто е започнал и най-вероятно се е отразило, разбира се, на изпълнението на проекта, защото всеки идва със собствената си визия най-вероятно. Но все пак, ако може нещо допълнително да съобщите от това, което чухме тук, което съобщихте на господин Денков, по отношение вече дали е проследено качеството на работите, които са извършени, дали всичко е извършено както трябва поне дотук. В репликата си ще кажа още нещо, разбира се.

След като вече втори народен представител ми задава този въпрос – аз имах възможността и миналия път да кажа в отговора, че аз също съм обезпокоен, защото това, с което Ви запознах което ще Ви запозная отново – просто ще повторя същото. За съжаление, наистина това, което е възлагано като инженеринг, все още няма и разрешение за строеж. Тоест, включително мога единствено да добавя, че и самият подход с инженеринга и липсата на проект и разрешение за строеж също е забавило допълнително процеса, защото, ако бяха направени предварително проектите, най-вероятно поне сега щяхме да имаме влязло в сила и разрешение за строеж, и одобрени проекти. Това, разбира се, е обезпокоително и аз разбирам Вашето питане. съжаление, проблемът наистина е много сериозен. Искрено се надявам това, което Ви прочетох и в предишния отговор, които са уверенията на строителните фирми, на всички участници в строителството, че ще направят всичко възможно да го завършат. Дано наистина успеят,

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Наистина това, което чух днес, е крайно обезпокоително, защото изпълнението на този проект беше един от първите и един от тези, които бяха с най-големи шансове за реализация. Това е самата истина. Той започна, отцепи се от всички останали, защото има някои ВиК дружества, които и дотук не са стигнали, което означава и загуба на средства по оперативната програма, или трябва някъде да ги релокирате на друго място, не знам дали имате време вече за това нещо. Тази информация твърде вероятно и почти сигурно ще излезе и по медиите, защото това нещо е новина, което днес съобщихте. По-скоро ме интересува оттук нататък Вие лично какви мерки ще вземете в тази посока, за да проконтролирате целия процес да завърши по начина, по който е планиран. Защото утре я се гласува правителство, я не се гласува. Ако не се гласува, отговорността остава при Вас

и съответно според мен това оказа и негативно влияние на изпълнението на процеса. Защото той си идва, сменя си екипа. Сега в момента върви конкурс за избор на директор. Кой ще предпочетете Вие, защото Вие сте принципалът на дружеството, аз не мога да кажа, защото впечатленията ми са от сега временно изпълняващия, че той не е положил необходимите усилия да свърши тази работа, за която е бил сложен временно изпълняващ там. Очевидно и по времето на ГЕРБ, който беше сложен директор, и той не си е свършил работата. Очевидно. Така че погледите на всички ще бъдат вперени във Вас. Молбата ми е да кажете ще вземете ли на ръчен контрол този проект, защото той е един от най-обещаващите. В момента се случва така, че е най-опасният, поне по Вашите думи. Поне има ли възможност да се раздели тази част, която има някакъв етап на завършеност, да бъде приета, да не се провали проектът. За фазиране нещо има ли, някакви варианти, разработени от Министерството. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН Разбира се, и благодарение на Вашето питане това осветли големия проблем, който е с ВиК-то. Така че очевидно проблемът е много голям и естествено и нормално е самият министър на регионалното развитие, в случая, ако след утрешния ден остана аз, така или иначе, естествено, ще положа всякакви усилия. Това с етапите, мога да кажа, че ще го направя без никакъв проблем, още повече знаете, че лично аз го направих с интерконектора, благодарение на което в момента имаме въведен в експлоатация, и то по законов ред, основния етап, така че да може да имаме газ. Всички гъвкави подходи и варианти, които са възможни спрямо закона и спрямо наличната ситуация, като строителен процес и възможните етапи на завършване, можете да бъдете уверени, че ще мога ще мога да дам своя принос в целия този процес, за да може да бъде завършено максимално, което е възможно като етапи. Това с етапите може да сте напълно спокоен, че ще приложим тези възможности на Закона. Благодаря Ви. Следващ въпрос от народния представител Росица Кирова относно напредъка на отчуждителните процедури за трасето Видин – Ботевград в участъка Ружинци – Монтана. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Шишков, моят въпрос е свързан с получаване на малко повече конкретна информация, защото и преди малко в рамките на изслушването стана дума за изграждането на пътя Видин – Ботевград, за процедурите, които са свързани с трасето между Ружинци и Монтана, но на залата не стана ясно това, че през 2020 г. нивото на процедурите беше свързано с одобряване на подробния устройствен план. Имаше едно обжалване, за което бяха предприети действия от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“, включително и за постигане на извънсъдебно извънсъдебно споразумение с лицето, което беше подало жалба. Поради смяна на правителствата това не се случи и започна една много дълга процедура, в която след приключване на съдебното дело, вече може би шест или седем месеца, няма нищо, което да индикира, че са предприети действия, за да може отчуждителните процедури да бъдат извършени. В тази връзка, аз съм убедена, че Вие знаете, но това, което чисто административно трябва да бъде направено, изисква мобилизация – пълна и реална мобилизация, на редица институции. Мога да Ви дам пример. Когато бяха извършени отчуждителните процедури за трасето Видин – Ружинци за целия участък, бяха ангажирани както кметовете на населените места и на общините, и на всяко едно населено място, през което минава трасето, така и Агенцията по кадастър, Имотният регистър, неправителствени организации. От страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ имаше пълно съдействие, и от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството, и на цялото Министерство, и тази процедура беше извършена в рекордно кратък срок, защото цялото общество в региона е водено от убеждението, че на нас този път ни трябва, на всички в Северозапада този път е изключително необходим. И изведнъж спираме на място, така че две години нищо не се случва. Подчертавам го, затова защото винаги могат да бъдат намерени причини, поради които една процедура може да вземе максимално предвидения в закона срок или да излезе извън този срок. Но много често срокът е до 30 дни например, а процедурата може да бъде извършена в рамките на една седмица. Всичко това е въпрос на желание. Може и да не се случи в рамките на шест месеца или на шест години. Това е причината, поради която в момента между Ружинци и Монтана няма строителство. Отчуждителните процедури, за да бъдат извършени, след като вече има съдебно решение и подробният устройствен план автоматично веднага е влязъл в сила с уведомяването за съдебното решение, трябва да започнат с установяване на собствениците на имотите, защото за тези две години част от тях може да са били променени. Трябва съгласуване с всички институции на територията на община Монтана, всъщност това засяга изцяло област Монтана, няколкото общини, които се засягат. А моята информация и моят въпрос е базиран на тревогата, която те са изказали по отношение на това, че нищо не се случва и че не са били потърсени, за да могат да бъдат продължени тези процедури. Затова моят въпрос аз ще го трансформирам по следния начин, ако може конкретно да ми кажете: какви са действията, които са предприети, след като е влязло в сила съдебното решение относно подробния устройствен план, който беше обжалван, и на какъв етап, кога се очаква да бъдат приключени? Кога се очаква да има постановление на Министерския съвет за отчуждаването. Кога се очаква да бъдат тези списъци ясни, конкретни, с конкретните собственици оповестени и всичко останало, за да може да се стигне до изплащане на сумите и до завършване на тази процедура. Това отложи строителството на това трасе с две години до момента. Моят въпрос е всъщност колко още ще бъде отложено? Благодаря Ви.

въпросът беше много конкретен, аз няма да чета кога, какво и как е подобрявано, само ще направя една отметка, че в действителност подробният устройствен план, който коментирахте, е одобрен със Заповед № РД-02-15-14 от 03.02.2021 г., тоест възраженията, които са били в хода на одобряването на подробния устройствен план, са се случили преди одобряването му. Тоест, човекът, който, за съжаление, е трябвало да води преговори, се намира зад Вас. Съжалявам, обаче в действителност служебният кабинет – нито предишният, нито сегашният, има отношение по влязлата в сила заповед, която в случая е влязла в съда. Относно заповедта. Съдебното решение е от март месец и мисля, че днес го коментирах в залата. За съжаление, в Агенция „Пътна инфраструктура“ се е получило от Министерството на регионално развитие

за да се подготви финансовата рамка за вкарване в Министерския съвет за решение, така че най-вероятно в рамките на седмица-две ще имаме постановление на Министерския съвет – това, за което питате конкретно. Знаете много добре, че след постановлението на Министерския съвет горе-долу предвидимият и нормален срок

строителството на този лот. Иначе затова, че, естествено, се интересувате от строителството, то е изключително важно, защото все пак удължава още повече този път, който безспорно е важен и не само за региона, той е важен за всички. Аз неслучайно си позволих да коментирам и Петрохан, защото тогава вече с двата пътя нещата стават различни. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Шишков, много Ви благодаря за отговора. Аз знам, че през 2021 г. е влязла в сила заповедта. Възражения няма подавани по този пункт. След влизане в сила на заповедта обаче има обжалване по съдебен ред. Бяха проведени преговори в рамките на няколко месеца, но не се стигна до решение, защото минаха изборите и дойде следващото правителство. Защото обжалването беше на заповедта и не е имало възражения предварително, за да може да се проведат на ниво преди издаване на заповед тези преговори. Казвам го не защото госпожа Аврамова седеше зад мен и господин Нанков е през през едно място, а понеже съм работила с тях по този въпрос, зная какво беше отношението, колко активно се работеше и какво се правеше. Аз зная какво можеше да се случи, ако не бяха последвали няколко служебни правителства, ако не беше последвало едно общо публично говорене за това колко много са ни нужни пътищата, в какво лошо състояние са те, как много искаме да ги направим, обаче трябва да ги спрем. ние станахме свидетели на това нещо. Някой говореше за разследвания, само че, докато разследваше, можеше да остави строителството да се случва, защото нямаше днес да си говорим за индексация на цените, а тя е необходима за всички обекти. Онези пари, които са изплатени авансово тогава, днес имат съвсем различно отношение към стойността на обектите точно защото строителството беше спряно – беше спряно буквално, заради действия или бездействия на различни представители, както на служебните, така и на редовното правителство. В тази връзка това, което искам да кажа, и въпросът, който искам да задам като уточняващ, за да не

собствениците на имотите по процесното трасе? Те са много по-малко от тези, които бяха между Видин и Ружинци, но все пак са внушителен брой. Много често се изпращат уведомления на собственици, които отдавна са направили разпоредителни сделки с имотите си или са починали и имат наследници. Ако тази работа не бъде извършена предварително, процедурата няма да е три или четири месеца, а ще бъде 13 или 14 месеца. Защото, след като бъдат уведомени за това нещо, може да се да се окаже, че има обжалвания на оценките, че има други, които възразят, или да пристигнат парите и да бъдат разкрити сметки на хора, които вече не са собственици. Говоря за тази информация дали е събрана предварително, за да се стигне вече до съответната оценка. Естествено, след постановлението на Министерския съвет трябва да има решение и да бъде отпусната сумата за отчуждаване и напълно да бъде завършена процедурата по отчуждаване. Аз искрено се надявам тя да бъде направена в рамките на три-четири но искам да зная конкретно какво се е случило. Защото проведох разговор със служители от Областно пътно управление – Монтана, Областна управа – Монтана, това е информацията ми, разбира се, преди 1 декември 2022 г., те казаха, че не са потърсени от 2021 г. във връзка с обновяване на списъка на имотите по трасето, които трябва да бъдат отчуждавани. До края на миналия месец това беше актуална информация.

Първо ще започна все пак с изказването, че нито предишните два служебни кабинета, нито този, е спирал строителството на нито един инфраструктурен обект. Бях го казал в публичното пространство и ще го повторя тук, че последните плащания, когато ставаше въпрос точно за този път и за „Хемус“, бяха плащани от по-предишния служебен кабинет. кабинет. Аз мисля, че нито предишното ръководство на Регионалното министерство, нито сегашното, тоест в мое лице, не сме спирали никакви големи инфраструктурни обекти, не сме спирали плащанията за тях. Така че все пак ще помоля – наистина са излишни нападки, защото аз лично се чувствам нападнат, не за друго, а защото аз също, както и Вие, искам да бъдат построени максимално бързо всички пътища

неща, за които считам, че трябва да се направят по друг начин, не означава, че глобално не считам, че не трябва да се построят инфраструктурните обекти. Напротив, трябва да се построят бързо. Относно отчуждаването, на колегите от АПИ съм задавал този въпрос. Знаете, че разбирам от този вид администрация, и имам и имам уверението, че списъците са актуални. Разбира се, от момента, в който започне самото отчуждаване – ако някъде наистина има, защото процесът, знаете много добре, е динамичен и винаги може да се случи някакво прехвърляне на документи междувременно,

това, което казвате и за което се притеснявате, сте абсолютно права – процесът е труден, сложен, всеки по всяко време може да прехвърли имота. Но в рамките на общата ни работа, която съм имал и в предишния мандат с колегите от АПИ, все пак тогава завършихме – знаете, няколко отчуждавания на „Хемус – 2“, а в момента е на финала третото отчуждаване на лот 6 и колегите, макар че са много натоварени, мисля, че ще свършат работа. Още повече

Благодаря, господин Председател. Преди да задам въпроса си, искам да се извиня, че не съм упоменал на кой точно километър по картата на АПИ се намира съоръжението, защото не успях да открия информация, но предполагам, че това не е било проблем за Вас и сътрудниците Ви. Въпросът ми е относно състоянието на рушащ се каменен мост над река Росица. Уважаеми господин Шишков, мостът се намира на общински път за село Яворец, отбиващ се наляво от центъра на село Горна Росица, от републикански път III-4402. Мостът е строен след голямото наводнение през 1939 г. чрез така нареченото Общо строително предприятие, както и с наети майстори от село Горна Росица и съседните села. Дарения за построяването му са предоставени от Министерството на вътрешните работи, както и от самия Цар Борис III, който лично обхожда пострадалите селища. В периода от построяването му до днешни дни ремонт на настоящото съоръжение е правен само веднъж, в който контурите му са бетонирани с леко уширение, монтиран е и парапет, а настилката – покрита с асфалт. Оттогава ограничение за габарит и тегло за преминаване по моста няма. По него се движат както тежки камиони, натоварени с трупи, така и училищни автобуси. В последните години движението на леки автомобили се е увеличило немалко, защото близките села Валевци, Стоките и град Априлци се радват на развитие, посещаемост и неколкократно увеличение на потока с туристи. пролетните и есенни месеци река Росица е изключително буйна и пълноводна, предвид факта, че само на сто метра срещу течението ѝ в нея се влива река Лопушница. Рамото на моста, намиращо се от южната му страна, в частта си, която се обляга на земния скат, е започнало да се разрушава и свлича. Това свличане е точно на място, където спира за изчакване автомобилът, идващ от селото, в посока село Яворец. Това свличане се увеличава с всеки изминал ден, а суровите климатични условия на Предбалкана спомагат за ускоряването на този процес. В тази връзка искам да отправя към Вас имате ли данни, както за степента му на разрушаване, така и за интензитета на трафика, който преминава по него в двете посоки? Имате ли сигнали – ако да, предвижда ли се ремонт в обозримо бъдеще на моста на североизточния изход на село Горна Росица? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН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

на кмета на съответната община, на чиято територия се намира общинският път или участък от него. В Министерството на регионалното развитие и благоустройството до настоящия момент не са постъпвали сигнали за технико-експлоатационното състояние на цитирания общински път, в частта на каменния мост над река Росица, поради което Министерството не разполага с данни за степента на разрушаването му, както и за интензитета на трафика в двете посоки. В рамките на бюджетния си ресурс Министерството на регионалното развитие и благоустройството отговорно и ангажирано се стреми да подпомага общинските администрации за реализацията на обекти, съобразно вменените функции на министъра на регионалното развитите и благоустройство като разпоредител с бюджет съгласно Закона за публичните финанси. Също така в рамките на нормативно установените компетентности Министерството, чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, изпълнява програми за изграждане, ремонт и реконструкция на републиканските пътища. допълнение Ви информирам, че в резултат на поетата през 2022 г. чрез Националното сдружение на общините в Република България инициатива за реализацията на инвестиционни намерения на общинските администрации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 линейната техническа инфраструктура – общинската пътна и улична мрежа и ВиК инфраструктура, в Министерството са постъпили значителен брой предложения от общинските администрации. Община Севлиево е кандидатствала с три приоритетни инвестиционни проекта, насочени към подобряване на ВиК инфраструктура, като в Списъка на инвестиционни проекти на общините

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, аз знам за всички тези инфраструктурни ВиК проекти, но въпросът ми е конкретно за моста. Аз минавам често по този път и по този мост и имам бегли наблюдения над състоянието за за периода от 90-те години насам. Като казвам бегли, имам предвид, че те касаят само това, което се вижда с просто око, а именно дали е правен ремонт на съоръжението или не. Това, което Ви уверявам, е, че в последните повече от 30 години на този мост никаква реконструкция и ремонт не са извършвани. От южната му страна, от страната на селото, където рамото на моста се обляга в ската,

предвид че един товарен автомобил е с широчина 2,50, Вие сам преценете дали е опасен пътят там и самият мост. Ако евентуално автомобилът Ви излезе от габарита на това пътно платно, то е долу под моста по таван. Това е реалната ситуация. Аз бях провокиран да напиша този въпрос към Вас, когато минах преди три седмици може би и видях едни хора да събират пластмаса от катастрофирал автомобил. Това значи, че по всяка вероятност водачът му се е справил сам със ситуацията и това е поредният случай, който не е регистриран в Агенция „Пътна инфраструктура“, затова и статистиката е е невинна относно този случай. Аз апелирам: обърнете внимание на местните регионални структури, които са отговорни за тези въпроси, да направят едно обследване, защото, съгласете се с мен, че

всичко, което казвате, сте прави, за съжаление обаче, този път е общински и общинският път е в правомощията на общината да го поддържа. Затова съм си позволил да Ви цитирам общината какви проекти е поискала в рамките на списъците, които е имала възможност да поиска, тоест кметът на населеното място е преценил, че неговият приоритет е по-важен за други обекти, в случая цитирах обекти от ВиК мрежата, и не е коментирал искането за ремонт на пътя, същевременно и ремонт на моста. моста. Тези обекти и тези пътища, които не са от републиканската пътна мрежа, трябва да се поддържат единствено изцяло от общините. Разбирам, че и на общините им е трудно с бюджетите, с които разполагат, да поддържат в добро състояние пътищата, но тези пътища са в правомощията единствено и само на общините. АПИ не би трябвало поне в конкретния случай да бъде обвинявана за това, че не поддържа път, който не е от републиканската пътна мрежа. Иначе аз нямам нищо напротив, ако трябва включително да се видя и с кмета на населеното място, за да се коментира може ли да се излезе някак си от ситуацията, но, за съжаление, основният двигател на процеса е кметът. Благодаря Ви. Следващият въпрос е от народния представител Златан Златанов относно администриране на ВиК проект в град Русе за подмяна и рехабилитация на водопреносната и канализационната мрежа по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2023 г.“. Господин Председател, колеги народни представители! Господин Министър, като народен представител и жител на град Русе няма как да не изразя личната си позиция на човек, който е заинтересован от изпълнението на проекта от водния цикъл на града и в частност от качеството на неговото изпълнение. Съгласно действащото законодателството доставката на вода е услуга от обществен интерес. Искам дебело да подчертая този факт, защото той ще бъде основа на по-нататъшното ми питане. Политиката за управление на ВиК сектора се извършва от министъра на регионалното развитие, тоест той трябва да определя и изпълнява такава политика, която да е в обществен интерес. Преди няколко месеца съвсем внезапно и не навреме си отиде дългогодишният директор на ВиК – Русе, господин Сава Савов по време, по което самият той е имал намерение да санкционира някои от фирмите, изпълнителки на водния цикъл, с близо 5% от стойността на цикъла във връзка с качеството на изпълнение. Непосредствено след неговата кончина в един от русенските хотели, чието име няма да споменавам, тъй като в момента компетентни органи извършват проверка, се е състояла неформална среща, на която се е извършил неформален кастинг по отношение на бъдещия управител на дружеството. На тази среща е присъствал и един от представителите на един от единадесетте производствено- експлоатационни райони на града. Имало е един заместник-кмет, бивш заместник-кмет на града, и са се обсъждали вариантите по отношение на това в чии ръце да се повери управлението на съответното дружество. Новият управител – временно изпълняващ, е назначен след близо 14 дни липса на управление, през което дружеството е оставено без пари за закупуване на консумативи – дезинфектанти за водата, която се употребява от близо 200 хиляди души в града, и във връзка с липсата на тези средства се е наложило те да бъдат закупувани за сметка на Плана за бедствия и аварии. получавам информация, че новият изпълняващ длъжността управител е част и от надзора на водния цикъл, за което отправяме питане дали има такива данни, дали той е осъществявал надзор върху изпълнението на водния цикъл и според Вас възможно ли е човек, който е бил част от надзора на водния цикъл, да бъде управител и един вид сам да контролира себе си, при което е налице пряк конфликт на интереси? Също така в автобиографията, която той е представил, включително и в Министерството, пише, че той има управленски опит като ръководител на звено. Самият Вие знаете, че звеното фактически не може да даде този ръководен стаж, който се изисква

то качеството на изпълнение на проекта е от изключителна важност, тоест трябва да се прави легло, върху което да се поставят тръбите, и това легло да се направи от камък, който да се трамбова. Явно обаче това нещо не се върши в момента и зачестиха множество аварии. Наскоро дори цял камион пропадна в една дупка, образувана вследствие на В този смисъл моля да ми отговорите конкретно на въпросите, които Ви бяхме задали, тъй като от изпълнението на водния цикъл зависи и качеството на живот на близо 200 хиляди души в най-крайния североизточен район на България. видях, че колегата любезно филмира, за да не наруша Вашия въпрос. Господин Министър, моля Ви и Вас да спазвате регламента, защото този парламентарен контрол от шест часа в рамките на днешния ден, ще продължи до гласуването на правителството в утрешния ден. Поради настъпилата смърт на управителя на ВиК – Русе, господин Сава Савов на 30 юни 2022 г., с писмо от 5 юли 2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството била изпратена покана до всички съдружници за свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – Русе, за избор на нов управител. Събранието е насрочено в максимално кратки срокове при спазване на изискванията на Търговския закон. Било е проведено на 14 юли 2022 г. и за управител е бил избран господин Илиан Милев със срок до провеждане на конкурс. Лицето е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и има сключен договор за управление с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

с които се удостоверяват обстоятелства, осигуряващи недопускане на конфликт на интереси при встъпване в длъжност. През периода до вписване на новия управител в Търговския регистър няма официални данни дружеството да е изпитвало проблеми при снабдяването си с консумативи за дейността. Ако е било наложително, тяхното купуване е могло да се осъществи в оперативен порядък. Към настоящия момент по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството е свикано Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – град Русе, за вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, както и за упълномощаване на министъра на регионалното развитие и благоустройството да проведе конкурсната процедура. Събранието е насрочено за 28 ноември 2022 г. След вземане на решение от Общото събрание предстои провеждане на конкурсна процедура в съответствие със Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му, в резултат на което ще бъде определен управител на дружеството.

По отношение на въпроса Ви за изпълнението на водния цикъл на град Русе по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ следва да имате предвид, че той е в напреднала фаза. Очакванията са до края на годината три от обектите да бъдат напълно завършени. Най-мащабният обект в рамките на проекта, свързан с изграждане на канализационна мрежа в кварталите „Средна кула“ и „Долапите“, е практически приключил, като се изпълняват довършителни работи. Изпълняват се довършителни работи и по реконструкцията на довеждащите водопроводи до град Русе. Основното строителство е приключило. В напреднал етап на изпълнение е и обектът, обхващащ реконструкция или изграждане на главни канализационни колектори в града. От всеки от изпълнителите на строително-монтажни работи периодично се изисква да предоставят линейни графици за реализация на строителните работи, включително по възстановяване на настилките. Не се допуска изпълнението на асфалтови работи преди доказване на качеството на пътната основа и по-конкретно нейната носимоспособност. Съществуват известни пропуски при спазване на графиците за възстановяване, както и в качеството на изпълнение, но спрямо тях също се осъществява необходимият контрол. В случай на некачествено изпълнение, асфалтовите работи се изпълняват повторно. Качеството на изпълнение е обект на постоянен контрол – както документален, така и физически, включително и от независимия строителен надзор. Постигат се характерни за подобен тип строителство параметри на качеството –водоплътност на мрежите, уплътняване на обратни насипи и други, доказано чрез съответни лабораторни проби. В случай на идентифициране на некачествено изпълнение се предприемат конкретни мерки за своевременно отстраняване на проблемите. Към настоящия момент в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е постъпвала информация за некачествена работа на строителни фирми, дължаща се на неефективно управление на мениджърския екип на дружеството. При наличие на сигнали от подобно естество Министерството има готовност да реагира незабавно. Текат гаранционни срокове за завършените и приети строителни обекти,

Господин Министър, от представената биография е видно, че сегашният управител е бил ангажиран в строителния надзор по част „Водоснабдяване и канализация“ от 2010 г. от фирма „Маклер-96“ и също така от фирма „Аспект“ ООД от 2016 г. докъм момента. Съобразно това молим Министерството да извърши съответните проверки. Също така на нас ни е ясно, че независимо от това колко време Ви остава още като министър на Вас, проблемите във ВиК сектора няма да приключат. Те са задълбочени от факта, че са ябълка на раздора на различни икономически интереси и представляват сами по себе си фондови източници за захранване на различни партийни каси, но ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще следим изкъсо тези процеси с оглед прозрачността по отношение разходването на публичния фиск и качеството на изпълнение на водните цикли във всяко едно населено място. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН Благодаря, господин Министър. Въпрос от народния представител Илина Мутафчиева относно статус на довеждащия водопровод от язовир „Ястребино“ до град Омуртаг и решаване на водната криза в града. Заповядайте.

Благодаря. Моят въпрос е свързан с обявеното бедствено положение в град Омуртаг. Повече от 30 години, както знаете, градът няма няма вода. В момента вода се подава максимум два пъти в седмицата по два часа. Има изграден водопровод от около 18 км от язовир „Ястребино“ до град Омуртаг, който, въпреки че е приет от възложителя, който е Общината, продължава да седи само и единствено с Акт 15. В тази връзка бих искала да Ви попитам следните няколко неща: каква е причината за невъвеждането в експлоатация; установени ли са дефекти при неговото изграждане и има ли други причини за нефункционирането му и липсата на вода в града; също така предвижда ли Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпускане на средства; какво е решението, което виждате Вие към момента; с оглед последните срещи, които проведохме през последните няколко седмици с Вас в Министерството, какви са предприетите действия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

за трансфер в размер на 1 млн. 325 хил. 150 лв. за обект „Цялостна реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на град

Това, което на мен ми е докладвано, тъй като аз се интересувам непрекъснато от проблема, и това, което възнамеряваме да направим по случая, са следните две неща: първо, ще трябва да направим геодезично заснемане, защото в

Търси се вариант да бъде възложено геодезичното заснемане. Това към момента, което считаме, че е най-удачно като вариант, е да се осигурят пари на областния управител и той да го възложи, защото той има право да го възложи. Аз мисля, че още на срещата, на която бяхме заедно тогава, коментирахме възможностите за инвестиции. Тоест за инвестиране във всякакви посоки, което трябва да бъде направено. Другото, което също следва да бъде направено, за да може да се финализира тази процедура, е да се направи един анализ за проблемите защо водопроводът дефектира. Много правилно казахте, че има Акт 15. Това означава, че би трябвало, чисто по ЗУТ, строителят да е предал на инвеститора обекта, обаче обектът на практика е негоден за ползване. Това, което мислим да осъществим и да направим с анализа, който ще възложим, е да установим причините за това. Надявам се, в рамките, да кажем, на 20 – 30 дни, да имаме яснота и в двете посоки и да можем да предприемем действия по въвеждането в експлоатация. Знаете също много добре от срещата, че имаше проблеми и с това, че и строителят общо-взето не се интересува от обекта, надзорът го няма. Тоест ще направим всичко възможно – коментирал съм го и с колегите от ДНСК, получил съм и оттам информация. Обобщаваме цялата информация, за да може да помогнем максимално много на Омуртаг. Този проблем, знаете много добре, че наистина сме го взели присърце и ще направим всичко възможно, за да можем да решим проблема. Надявам се, той да не е толкова голям, че да не може да бъде решен. Знаете, че има проблеми и с помпената станция. Помпената станция, ясно го казвам: трябва да е ангажимент на общината. Тоест анализът ще се опитаме да го направим с финансиране от Министерството. Геодезичното заснемане, за да сме сигурни, че не сме излезли от Подробния устройствен план, ще се опитаме да го финансираме чрез областните чрез областните управители, но това, което трябва да направи общината, е наистина да извърши реконструкция на помпената станция, така че да може да потече вода. Благодаря, господин Министър. Следващият въпрос е от народния представител Иван Белчев относно предвидени инвестиции за подобряване на републиканската пътна мрежа край Русе, която води към Дунав мост.

Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Според информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ за размера на средствата, получени под формата на такса за преминаване по Дунав мост, става ясно, че за период от пет години между 2017-а и 2021 г. приходите от таксите за преминаване по Дунав мост са в размер на почти 133 млн. лв. За същия период разходите за текущ ремонт и за зимно поддържане са не повече от 280 хил. лв., или

моторни превозни средства, а заради войната в Украйна броят им през 2022 г. е увеличен. Това пряко или косвено нанася щети за жизнената среда на жителите на Русе и региона. Заради големия транзитен трафик се случват множество пътни инциденти по пътищата на републиканската пътна мрежа, водещи към Дунав мост: булевард „България“, преминаващ през Русе; пътя между градовете Мартен и Русе; пътя от Държавното земеделско стопанство – ДЗС, край Русе до град Русе, където транзитният трафик се среща с регионалния. Някои от решенията са: в тези участъци да се установи причината за неработещото осветление и то да се поправи; да се поддържат храстите и дърветата около пътя; да се постави видеонаблюдение с цел ограничение на скоростта; да се подобри пътната маркировка; да се намали скоростта само за тирове. Километрични задръствания по булевард „България“ и по пътя между градовете Мартен и Русе забавят значително нормалното придвижване на учениците, работещите и жителите на населените места от региона. Някои от решенията са: разширяване на пътя между Мартен и Русе, така че тировете да могат да изчакват в тези участъци; изграждане на допълнителни тирпаркинги в страната; намаляване на времето за обработка на тировете на КПП „Дунав мост“; изграждане на дигитални информационни табла, контролиращи трафика. Шумът по булевард „България“ в Русе създава дискомфорт през цялото денонощие на хилядите живущи в близост. Някои от решенията са шумозаглушителни пана между булеварда и жилищните квартали, допълнително засаждане на дървета. При наличие на толкова много приходи от таксата на Дунав мост и засиления трафик е нужно да се инвестира в подобряване на републиканската пътна мрежа, водеща към Дунав мост. Моят въпрос е: какви инвестиции са предвидени за подобряване на републиканската пътна мрежа, водеща към Дунав мост, които да предотвратят катастрофите, да ограничат високите скорости, да намалят струпването на тирове и да намалят шума от транзитния трафик? Заповядайте, господин Министър за отговор.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 и Министерството работят усилено по изграждането на автомагистралното трасе Русе – Велико Търново, чрез което ще се осигури по-бърза, удобна и безопасна връзка с бъдещия трети мост над река Дунав. До момента за обекта са подписани договори с избраните изпълнители за участък № 1 от Русе до Бяла и на участък № 2, Обход на град Бяла. Тръжната процедура за избор на изпълнители на строителен надзор не е приключила, като

съгласно разпоредбите на Закона за държавната собственост. Към момента се набавят необходимите изходни данни за изготвяне на оценителски доклад за Участък 2, определящ равностойните парични обезщетения за засегнатите от обекта имоти и части от имоти от избран независим лицензиран изпълнител.

След проектното обезпечаване на последното трасе от магистралата ще бъде проведена процедура за избор на изпълнители на строително-монтажните работи и на строителен надзор на участъка.

се предвижда подготовка и обявяване на обществена поръчка за идейно проектиране, включващо разработване на варианти на трасе, които ще са предмет на екологична процедура. Пътната мрежа, водеща към Дунав мост, е в добро състояние. За текущо поддържане от 2018 г. до момента са осигурени 588 690 лв. По-голямата част от републиканските участъци е в урбанизираната част на град Русе. Община Русе е подписала Споразумителен протокол с Агенция „Пътна инфраструктура“, с който изпълнява зимното и текущото поддържане на тази Агенцията участва дялово във финансирането. Осветлението, ландшафтното оформяне и видеонаблюдението съгласно Закона за пътищата и Правилника за неговото прилагане са ангажимент на общината. Единственото място извън градската част е участъкът по път II-21 Русе – Силистра, от табелата „Край на Русе“ до пътен възел „Индустриална „Индустриална зона Тегра“, който се поддържа от Агенцията, като се осигурява видимост на шофьорите и габарит на пътя. В заключение искам да уточня, че Агенция „Пътна инфраструктура“ не събира такси за преминаване по Дунав мост. Тази дейност се извършва от Агенция „Митници“. Дългосрочно Дългосрочно решение на затруднението при преминаване на тежкотоварни превозни средства, намаляването на шума в град Русе и осигуряването на безопасността е да се увеличи пропускателната способност на ГКПП.

Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря Ви за отговора, господин Министър. Уважаеми народни представители! Информацията за магистралата между Велико Търново и Русе наистина е много важна. Това е много важна тема за русенци. Ние от близо 30 години очакваме това да се случи. Радваме се, че е в такъв напреднал стадий, за да могат русенци да напускат пределите на общината, където живеят, и да могат да се придвижват безпроблемно извън територията. Това е много важна стъпка, защото знаете, че пътят убиец – Русе – Бяла взема много жертви и всяка седмица има нови и нови катастрофи. През лятото проблемите са свързани с трафика от чужбина, през зимата заради по-тежките зимни условия. Докато чакаме изграждането на тази магистрала, което ще отнеме години, наистина Ви моля поддържането и разширяването на пътя, а дори и дребните неща като подрязването на храсти да са приоритет в този участък, защото всяка една дейност, която не се извършва, ще взема нови и нови жертви. Русенци страдат и от засиления трафик на тирове между Русе и Мартен, както казахте, част от тази зона е в така че обърнете изключително много внимание, защото наистина там има сериозни възможности за инциденти. Те се случват и част от тях се случват през нощта, когато осветлението е доста слабо. Ще се радвам наистина да обръщате много повече внимание както Вие, така и колегите Ви, в бъдеще за тези участъци, защото те са причина за много смъртни случаи и за интензивен трафик. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН Въпрос от народния представител Христо Проданов относно подлеза под столичен околовръстен път, свързващ квартал „Видните“ с централната част на Казичене.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 под столичен околовръстен път, между Казичене и квартал „Видните“, който е част от Казичене. Държа да кажа, че от пет години го поставям този въпрос на различни министри, Ваши предшественици. В тази връзка не смятам, че Вие сте виновен за това, че това не се е случило. Просто съм провокиран да задам този въпрос сега, вследствие на поредната жертва, за съжаление, която беше дадена на това място. Тъй като Вие сте дългогодишен главен архитект на един от районите в 23 МИР. Живеете в 23 МИР. Казичене е в 23 МИР. Предполагам, че добре сте запознат със ситуацията там – на околовръстното шосе. Ще обясня, накратко за колегите. Колеги, става въпрос за следното: квартал „Видните“ е част от Казичене, в която живеят много хора. В Казичене обаче е училището, детската градина, здравната служба, аптеката, кметството и всичко останали. Всички тези хора, които живеят в квартал „Видните“, са принудени всеки ден по няколко пъти да пресичат околовръстния път на София, който в тази си част е по-широк дори от автомагистрала „Тракия“. Тоест, представете си ситуация, в която човек трябва да пресича такова скоростно шосе като автомагистрала „Тракия“, ежедневно, за да може да изпълнява обикновените житейски въпроси, които съпътстват живота на всеки един човек – да си водят децата на детска градина, на училище, ако се наложи да отидат до аптеката, до кметството и така нататък. В тази връзка, господин Министър, въпросът ми към Вас е: какви са Вашите намерения относно стартирането на изграждането на подлеза на това околовръстно, за да може да се спре това безумно даване на жертви по този грозен и нелеп начин? Молбата ми към Вас, господин Министър, е не да ми четете това, което са Ви написали от администрацията. Знам там какво са Ви написали. Там са Ви написали как е много и не може да стане. Как въпросът се решава между Столична община и АПИ и така нататък, и така нататък. Затова Ви казах, че тези въпроси и отговорите на този въпрос съм ги слушал, многократно. Молбата ми към Вас е кратко да кажете какво очаквате и от нас дори като помощ, като съдействие, свръзка със Столична община и всичко, което е необходимо. Има тук колеги от други партии от 23 район, така че заедно с общи усилия един път завинаги да го решим този въпрос. Защото той наистина не струва много пари. Защото между другото половината от този подлез е изграден даже. Не струва много пари, но в същото време може да спасим човешки животи. За да не губя времето, а да бъда конкретен. Абсолютно сте прав, наистина имам отношение и към Столична община. Така че със сигурност знам много добре, че околовръстното е една симбиоза в отношенията между АПИ и Столична община, тъй като от двете страни на околовръстното има урбанизирана територия. Това, което си заслужава в дългия отговор, в който сме Ви подготвили да Ви информирам, е това, че с писмо с вх. № 07-00-259 от 25 юни 2021 г. Столична община е информирала, че изготвеният технически проект за изграждане на съоръжението е следвало да бъде актуализиран спрямо действащите нормативни изисквания. Също така, предвид необходимата актуализация на заданието за проучване и проектиране, споразумителен протокол с АПИ, са били предоставени за становище актуализирани въпроси на двата документа. Също се е засягал въпросът за експертното участие на представители на Столична община в процедурите по проектиране и завършване на строителството.

подробни устройствени планове, включително и на трасета. Така че ще използвам така или иначе добрите си контакти и отношенията с тях да можем да активизираме. Ще стане проводник на тези работни групи между АПИ и Столична община, за да може наистина да завършим този подлез. Абсолютно сте прав, той е започнат и, за съжаление, във времето е попадал от работна група на работна група, от промяна на промяна на нормативната база. Затова, като прочета всичко това, което са ми подготвили колегите, наистина ще отегча всички. За да не ви отегчавам, това, което мога да Ви кажа, е да благодаря за повдигнатия въпрос. Наистина този проблем трябва да бъде решен. Така че ще направя всичко възможно разговорите със Столична община, тъй като очевидно тя има сериозно отношение към процеса, да може наистина да намерим начин да финализираме този подлез.

Благодаря, господин Председател. Ще бъдат кратък, защото в изложението бях малко по-дълъг, за да компенсирам. Господин Министър, напълно съм съгласен с Вас, тя е всеприета максима, че ако не искаш да свършиш нищо, създай работна група. Точно това отговаря между другото и назад в годините. Молбата ми към Вас е, наистина сериозно да се заемем с този въпрос във времето, което Ви остава. Декларирам, че ние също сме готови да сътрудничим, да помагаме с каквото е необходимо,

Следващ въпрос от народния представител Андрей Рунчев относно рушаща се инфраструктура от морската абразия. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, колеги! Въпросът ми бе подготвен в края на месец ноември. В момента вече текат дейности по този въпрос, но въпреки това ще го зачета пред Вас. През последната година се наблюдава усилена морска абразия на част от крайбрежието между солниците и квартал „Сарафово“ в град Бургас. Тази зона се използва ежеседмично от хиляди бургазлии за разходка и спорт. През последните десетина години се укрепи голяма част от крайбрежието между солниците и квартал „Сарафово“. Остана само този участък, който е с около 300 метра дължина. Досега той бе стабилен, но благодарение на силното вълнение, особено през зимата още в края на април месец започна пропадането на алеята, която, както казахме, се използва стотици бургазлии всеки ден. Общината няма право да извършва никакви интервенции на това място, защото е публична държавна собственост. Може единствено да обезопасява пътя и да сигнализира на отговорните институции, което нееднократно е правила. Вие, господин Министър, лично посетихте този участък на 28 ноември и на място се запознахте с проблема, и поехте ангажимент за решаването му. Според мен е добре за град Бургас и бургазлии да чуем Вашия отговор. Във връзка с това моят въпрос към Вас е следният: като ръководител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството предвиждате ли отпускането на средства за спешното укрепване на участъка и неговото възстановяване?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

посочената територия за развитието на община Бургас и в рамките на последните 20 години многократно е подпомагало общината, като е осигурявало средства и е извършвало периодично мониторинг на регистрираните неблагоприятни геодинамични процеси в района на квартал „Сарафово“. простиращо се на над 750 декара площ, е укрепено с многогодишни усилия на Министерството на регионалното развитие и финансирано от държавния бюджет за над 50 млн. лв. Изградени са противосвлачищни и противоабразионни съоръжения – дамба 1430 метра, пилотни конструкции – над 1200 метра, отводнителни дренажи и канавки – над 3000 метра, както и контролно-измервателна система,

„Брегоукрепителна дамба – ремонтни, възстановителни и довършителни работи с обща дължина 1430 метра, етап III.2.1, попадащ етап ГО.2.1.1“ с дължина от 1319 метра

През 2020 г. и 2021 г. е било сключено и споразумение за трансфер на финансови средства между МРРБ и община Бургас за обект: „Укрепване на локално свлачище в местност „Ъгъла“, квартал „Сарафово“, град Бургас“– свлачище, попадащо в границите на свлачище „Сарафово“. Обектът е бил реализиран и въведен в експлоатация Разрешение за ползване от 2021 г. Тъй като е много дълго и това, което мога да Ви кажа, тъй като бях на място и наистина в момента съм запознал всички колеги от Министерството на регионалното развитие. Знаете, че съм поел ангажимент да направим всичко необходимо и възможно, оценявайки наистина важността за обекта на община Бургас. Видях го с очите си. Видях наистина колко е необходимо и жизненоважно за Бургас, така че включително съм в контакти с кмета на Бургас. Знаете, че лично тогава ходих на посещение, гледах и спортната зала. Така че може да сте спокоен, че съм съпричастен да намерим начин, по който евентуално да се помогне на Бургас, за да може да се реши този проблем. Колегите в момента имат колебание дали представлява свлачище, или просто е ерозия, която се предизвиква от морските вълни. Това ще бъде уточнено – каква е причината за това, което видях с очите си. Да видим по кой начин – първо трябва да установим каква е причина? Какво по същество е това явление, което наблюдаваме? Съобразно това да намерим подхода, веднъж юридически. Втори път, разбира се, и чисто строителен да видим и да се вземе решението как да бъде направено. Затова спрях да Ви отегчавам да чета какво е направено, защото знаете колко много е направено.

господин Министър. Наистина е много важно там да се вземат бързо мерки, тъй като участъкът продължава да се руши. Както казахме, това е място, което посещават много граждани не само през топлите месеци. Там се ходи на разходка, за спорт, на плаж, ходят риболовци. Също така е и единствената крайбрежна връзка между Бургас и квартал Сарафово. Всъщност, ангажиментът на Община Бургас беше мигновен, тъй като още на следващия ден имаше сесия на Общинския съвет. Господин Николов вкара извънредна докладна и бяха гласувани с предварително изпълнение средства в размер 40 хил. лв. за проучвателни и проектни дейности. Така че ние, наистина се надявам,

Ще разнообразим малко процедурата – питане от народния представител Николай Нанков и

Питането ни към Вас, господин Министър, е свързано с възлаганите през 2020 г. укрепвания на неблагоприятни геодинамични процеси – свлачища и срутища по републиканските пътища. В тази връзка знаем, че МРРБ осъществява политиката на държавата по поддържане, ремонт, рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура. Тази регионална политика се осъществява чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, като контролът върху нейните ръководни и организационни цели се осъществява от принципала на Министерството, в случая това сте Вие. В обхвата или в непосредствена близост до републиканските пътища има активни, регистрирани над 300 свлачищни процеса, които изискват навременна намеса за тяхното укрепване и превантивно поддържане. В много Ваши публични изяви открито сте коментирали активните си действия за превантивното укрепване на свлачищните процеси, засягащи републиканската пътна мрежа. Както знаем, този процес е свързан с адекватна и последователна целева политика по политика по проектно осигуряване, по процедиране на устройствените процедури до строително разрешение за укрепване на тези неблагоприятни геодинамични процеси. В тази връзка конкретното ни питане към Вас е: възнамерявате ли да продължите политиката за борба с негативните геодинамични процеси, в случая укрепване на свлачища и срутища по републиканските пътища в страната, и колко разрешения за строеж за периода май 2021 – ноември 2022 г. за укрепване на свлачищни процеси по републиканските пътища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

В отговор на поставените от Вас въпроси ще Ви дам информацията от Агенция „Пътна инфраструктура“. За укрепване на дестабилизационните процеси по републиканската пътна мрежа Агенция „Пътна инфраструктура“ изпълнява строително-монтажни работи, които да осигурят безопасността на движението. Извършването на мероприятията е чрез републиканския бюджет и по Оперативна програма „Околна среда“.

склонови явления и процеси – срутища, обрушвания и свлачища. По Програмата се изпълнява договор от 2019 г. с предмет: „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления“, сключен на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП между АПИ и „Автомагистрали“. Дейностите, предвидени за изпълнение по договора, включват изготвянето на технически проекти и изпълнението на строително-монтажни работи за укрепването на 84 броя обекти по републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления. По договора ще бъдат изпълнени дейности по: укрепване на 33 свлачища; укрепване и възстановяване на 48 участъка от републикански пътища, засегнати от проявени деформации – пропадания, улягания и премествания на пътното платно, които не са регистрирани като свлачищни процеси от „Геозащита“; укрепване и обезопасяване условно на два скални откоса, които са обекти с национално значение. Единият е на път III-107 Кочериново – Рила – Рилски манастир, другият – на първокласен път І-5 в чертите на град Габрово. По договора се изпълняват и превантивни, и защитни мероприятия по републиканския път Царево – Варвара – Ахтопол – Синеморец – Резово, които да ограничат абразационната дейност на морската вода. Към настоящия момент 80 от обектите са на различни етапи на проектиране,

средства от държавния бюджет е извършено укрепване на свлачище по третокласния път Драгичево – Рударци – Кладница. При изпълнението на основния ремонт на 9,2 км от пътя вследствие на обилните дъждове и снеготопенето е пропаднал банкетът и част от асфалтовата настилка при км 4+750, дясно.

оводняване на глинесто-песъчливите разновидности в склона от инфилтрация на атмосферни валежи, както и критично водонасищане на пътния насип и земната основа. В около 540-метровата отсечка в района на свлачището са изградени укрепителни съоръжения са положени нови асфалтови пластове на пътната настилка. Към момента движението по пътя е пуснато. Агенция „Пътна инфраструктура“ е в процес на подготовка за кандидатстване за новия програмен период на Програма „Околна среда 2021 – 2027 г.“ Програмата беше одобрена от Европейската комисия през октомври тази година. По Приоритетна ос 4 „Риск и изменение на климата“ Агенцията ще има възможност да кандидатства с обекти с идентифицирани геодинамични процеси по републиканската пътна мрежа – свлачища, срутища, ерозии, абразии и други. Във връзка с това от областните пътни управления са събрани предложения за обекти от цялата страна. Изготвена е Методика за приоритизирането им с идентифицирани неблагоприятни геодинамични явления по републиканската пътна мрежа. На база методиката са приоритизирани всички подадени обекти. Към момента са изготвени задания за проектиране за първите класирали се обекти и предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на технически проекти за трайното им укрепване. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Министър. Господин Нанков, госпожо Аврамова, имате право на до два въпроса. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми министър Шишков, слушах внимателно отговора на Вашия въпрос и се опитах да съпоставя напредъка от началото на 2021 г. до настоящия момент – декември 2022 г., по изпълнението на всички процедури и СМР за отстраняване и овладяване на свлачищни процеси. Това, което ми направи впечатление, е, че Вие отчетохте разрешение за строеж: за Козар Белене – укрепване на свлачище, и за Първенец – Лилково. Това, което имам като информация от началото на 2021 г. за за обекти, които имат пълна готовност да стартират СМР след издаване на разрешение за строеж, забележете, това е началото на 2021 г., са точно тези обекти. В справката, с която разполагам – началото на 2021 г., пише, че 11 обекта имат изготвени и приети технически проекти, 53 обекта имат изготвени и приети вариантни проекти от експертен технико-икономически съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, като за по-голямата част от изброените обекти се изготвят проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. На пет обекта вече е имало договори за строителен надзор, за 20 обекта е предстояло да бъдат сключени договори за строителен надзор и в процес на изпълнение е бил всъщност обектът, който е при Рилския манастир. В тази връзка аз намирам, че напредъкът за година и седем месеца, колкото е изминалото време – броя от май месец, макар че справката, която имам от Агенция „Пътна инфраструктура“, е отпреди месец май, всъщност, че напредъкът по издаване на разрешение за строеж и стартиране на реални строителни дейности е изключително минимален. Затова моят въпрос към Вас е:

не исках да правя по-дълбок анализ за свлачищата – ще се наложи да го направя. Това, което беше възложено в рамките на 2020 – 2021 г., тези 84 свлачища, за които аз само коментирах, за съжаление, за огромна част от тях в момента, когато са били възлагани, е било ясно, че има да се правят изменения в кадастрална карта, включително да се правят подробни устройствени планове. Тоест свлачищата, за които са давани, тъй като следите медийните ми изяви, още в предишния служебен кабинет бях го казал, едни аванси напред за строителство. За съжаление, те не са били в положение, в което може да бъде започнато строителство.

В момента всичките тези 84 свлачища са на различен етап в тяхното придвижване като процедури, защото в голямата си част – аз мисля, че го казах – има да се направят подробни устройствени планове, тъй като укрепването на свлачищата излиза извън обхвата на пътя, което означава, че трябва да се направят подробни устройствени планове и да се отчужди територията. Това, което в момента се прави, и затова го прочетох ясно, направени са предварителните проекти, защото, без да бъде направен проектът, няма как да бъде ясно дали следва, или не следва да бъде взета част от територията извън пътя, тоест дали изобщо следва да се правят подробни устройствени планове или не. Така че в момента това, което се прави и се проектира, на практика е невидимо за строителния процес и няма как да бъде видимо, преди да се завършат всички тези процедури. Очевидно Ви е било ясно още тогава, че всичко това следва да се случи. В момента се работи от колегите и от „Автомагистрали“, и от АПИ, така че се надявам последователно във връзка с конкретиката на всяко свлачище да започват да излизат съответно и разрешенията за строеж за тях. Благодаря, господин Министър. Отношение искате ли, колеги? Заповядайте, господин Нанков. НИКОЛАЙ Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми архитект Шишков! Лека корекция, не е абразационна, а абразионна дейност – морското влияние върху бреговете. Сам

дадохте отговор на въпрос на колежката Комитова от „Български възход“. Аз ще цитирам отговора Ви: „Въпросът със свлачищата е лесен за мен, защото заедно с теб, Комитова, тези неща навремето ги открихме. Това, което ще кажа, е, че голяма част от тези свлачища и към днешна дата нямат подробни устройствени планове.“ За това говорим ние, архитект Шишков. Година и осем-девет месеца на нивото, на което сме ги оставили тези тези проекти, тези обекти, на това ги заварвате Вие и ние сега. И затова питаме в момента с колежката Аврамова: аджеба, как за година и осем месеца, като навремето на годишна база средно по отношение на ново изграждане на строителни обекти в МРРБ на Експертен съвет се приемаха между 10 и 15 ПУП-а 10 и 15, общи устройствени планове и така нататък. Как за година и половина тази промяна ни докара едно такова безвремие и бездействие, че нито на йота не се придвижи нещо по отношение на процедурното осигуряване със строителни разрешения на тези обекти? Тези, които Вие цитирахте в първоначалния отговор на нашето питане – и за Козар Белене, и още четири строителни разрешения, бяха оставени от 2021 г. От тези 84 свлачища 53, ако не се лъжа, бяха с готово експертно решение, прието на ЕТИС в АПИ. Над 10, 11 или 12 бяха с готови, влезли в сила подробни устройствени планове за процедирани разрешения за строеж и същото нещо го откриваме след година и седем-осем месеца. Това ни е

Оставям Ви, господин Нанков, да се насладите на овациите, преди да пристъпим към въпрос от Вас, който, колкото и невероятно да звучи на колегите, е последен от днешния парламентарен контрол. Заповядайте, господин Нанков, да зададете последния въпрос относно безвъзмездно прехвърляне в собственост на община Априлци на местен път в квартал „Зла река“, за да бъде възможен ремонтът му със средства на общината. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа, колеги и аплодиращи такива! Уважаеми архитект Шишков, конкретен въпрос за родното ми населено място, лично кметът ме е помолил да задам подобен въпрос и колегите от Общинския съвет, а и живущите на улицата, която към момента,

става въпрос просто за прехвърлянето на Общината, тъй като тази година Общинският съвет в Априлци беше гласувал в капиталовата си програма средства за инвестиции за рехабилитация на пътя, има съответно проект с излязло строително разрешение. Тук логиката е, че за догодина, ако бъде прехвърлен в началото на следващата година, да може да се осъществи това инвестиционно намерение. Та, това ми е логиката. Докъде е стигнала процедурата в МРРБ по прехвърлянето на имота, след като всички необходими документи са изпратени още през май 2022 г.? Благодаря Ви. Заповядайте, господин Министър.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

държавна собственост, на Община Априлци, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост във връзка с одобрен общ устройствен план, който предвижда развитие на улична мрежа по трасета на съществуващи селскостопански и горски пътища. По данни от преписката имотът се намира в област Ловеч, община Априлци, град Априлци, квартал „Зла река“, местност „Злиевци – Осенака“ и представлява поземлен имот с площ от 12 237 квадратни метра, с трайно предназначение на територията: територия на транспорта и начин на трайно ползване: за местен път. По данни от Кадастралния регистър на недвижимите имоти, като собственик е вписана държавата, без посочен документ за собственост. Няма приложен съставен за имота акт за държавна собственост, който да удостоверява правото на собственост на държавата върху него. С писмо на 23 август тази година Министерството на земеделието, Областната администрация на област Ловеч и Община Априлци са уведомени, че за реализиране на предвидената процедура по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост е необходимо областният управител на област Ловеч да извърши допълнителна проверка, като изследва собствеността и характера на имота, както и от кого се управлява същият към момента. При условие че категорично бъде установено, че имотът е държавна собственост, то областният управител на област Ловеч следва да състави Акт за държавна собственост, в изпълнение изискването на чл. 68, ал. 1 от Закона за държавната собственост, определящ неговия характер, както и в чие управление е същият, като заверен препис от акта следва да бъде предоставен на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Към настоящия момент в Министерството изисканата информация и документация не са предоставени от гореописаните администрации, което е пречка за последващото разглеждане на процедурата. Включително, между другото, има и писмо, което е с дата 31 август, което е изпратено от областния управител до кмета на Община Априлци, най-вероятно това писмо, може би не сте информирани, ако искате, ще Ви го дам, за да можем да си помогнем да завършим процедурата. Благодаря, господин Министър. Реплика, господин Нанков? Не искате. Това означава ли, че сме изчерпали процедурата с приятелското връчване на писма? Надявам се, че да. С това, колеги, приключваме парламентарния контрол. Не знам дали сме за „Гинес“, но мисля, че това е най извънредно контролираният министър по смисъла на парламентарния контрол. Благодаря, господин Шишков, за участието! Благодаря, колеги, за вниманието! Поздравявам Ви за стоицизма,